Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika za prvo čitanje. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gospodin Stjepan Adanić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Meni je drago da možemo današnju sjednicu započeti sa ovakvim važnim zakonom kao što je Zaklada "Hrvatska za djecu". Pa mi dozvolite da kratko obrazložim prijedlog zakona. Donošenje ovog zakona ima za glavni cilj stvaranje pravnih, financijskih, institucionalnih i organizacijskih pretpostavki … /Prekid na snimci./ … potiče postizanje poželjnog pronatalitetnog trenda. Ostali ciljevi koji se žele postići donošenjem ovog zakona su, u prvom redu, senzibiliziranje društva o potrebi podizanja kvalitete obiteljskog života višečlanih obitelji i kroz različite aktivnosti osnaživati obitelji s većim brojem djece. Svrha nacrta Zakona o zakladi je provedba nacionalne populacijske politike u području skrb o djeci, mjera 10, kojom je propisano osnivanje neprofitne Zaklade "Hrvatska na djecu". Donošenje ovog pridonijet će, ne samo provedbi općih ciljeva populacijske politike usmjerenih i usmjeravanih prema ukupnim demografskim kretanjima u željenom pravcu, nego i ukupnim nastojanjima Vlade Republike Hrvatske koja je svojim ukupnim aktivnostima u području obitelji, a to je podizanje iznosa jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete, podizanje najnižeg iznosa rodiljne naknade na 50% proračunske osnove, odnosno tisuću 663 kune, delimitiranje rodiljnih naknada za vrijeme korištenja obveznog rodiljnog dopusta do 6. mjeseca života djeteta, proširenja dohodovnog cenzusa za ostvarenje pravo na dohodak sa 40, na doplatak za djecu sa 40 na 50% proračunske osnovice i podizanjem najnižeg iznosa doplatka sa 166,30 kuna na 199,56 kuna kao i osiguravanjem besplatnih udžbenika na djecu osnovne i 1. razred srednje škole. Po ovom se vidi da je Vlada Republike Hrvatske stavila obitelj u središte državnog interesa, što obitelj i pripada. Za razliku propisa, u područja socijalnih naknada ovaj zakon usmjeren je na dobrobit djece s obitelji s petero i više djece, bez obzira na njihovo imovno stanje. Međutim, uvažavajući temeljno polazište za donošenje nacionalne populacijske politike te načela socijalne pravednosti, zaklada bi svojim djelovanjem prije svega bila usmjerena prema dobrobiti i osnaživanju djece, s većim brojem djece koja su izložene rizicima socijalne isključenosti. Ne samo poradi socijalno uvjetovanih razloga, nego i poradi potreba poticanja provedbe i ostalih mjera iz ovog dokumenta usmjerenih na demografsko održanje ruralnih i slabo naseljenih područja Hrvatske. Ovo je vrlo bitno za istaknuti. Isto tako, pri izradi nacrta Zakona o zakladi osobito se poklanjala pažnja da djelatnost zaklade ne smije biti usmjerena samo prema djeci i obiteljima sa brojnom djecom slabijeg imovnog stanja. Iz navedenog razloga, svrha osnivanja zaklade umjerena je prema svoj svoj drugoj djeci iz obitelji s brojnom djecom, te se na taj način ostvaruju mogućnosti proširenja ukupne aktivnosti zaklade na obitelji i djecu koji nisu obuhvaćeni nekim postojećim oblikom potpora obitelji. Pritom posebnu pozornost poklanja se nadarenoj djeci i djeci, kao što sam rekao, iz ruralnih i slabo naseljenih područja, kao i djeci iz manjih urbanih naselja. Prema procjenama, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, oko 20 tisuća djece iz brojnih obitelji potencijalni su korisnici su jednog ili više oblika pomoći pomoći i potpora zaklade. Zaklada bi se financirala jednim dijelom iz sredstava Hrvatske lutrije koju Vlada Republike Hrvatske svake godine uredbom raspoređuje po pojedinim korisnicima, a u svrhu provedbe humanitarnih, športskih i kulturnih sadržaja, te iz drugih izvora kao što su donacije pravnih i fizičkih osoba. Procjena da bi za rad zaklade za jednu kalendarsku godinu bilo potrebno osigurati oko 10 milijuna 445 tisuća kuna. Zakladom bi upravljao Upravni odbor, kojeg po ovom nacrtu zakona čine predstavnici ministarstva nadležnog za obitelj, ministarstva nadležnog za znanost, obrazovanje i šport, ministarstvo nadležno za socijalnu skrb, radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za obitelj i radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za socijalnu skrb. Vlada Republike Hrvatske usvajanje ovog Nacrta zakona o zakladi i njegovim stupanjem i stavljanjem u daljnju proceduru upućuje vrlo ohrabrujuće poruke brojnim obiteljima s petero i više djece, kao i obiteljima s manjim brojem djece. Isto tako osnivanjem zaklade, skrenut će se pozornost na ozbiljnost demografske krize u kojoj se nalazimo, a Vlada Republike Hrvatske i ovim činom još jednom pokazat će svoju dosljednost u poduzimanju aktivnosti s kojima se obitelj stavlja u središte državnog interesa, te provedbi i mjera usmjerenih na dobrobit djece i mladih. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a, gospođa Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Djeca kao budućnost Hrvatske fraza je koja se često ponavlja. No koliko se u tu budućnost ulaže i koliko se do nje drže, druga je priča. Hrvatska kao mala zemlja od nešto više od 4 milijuna stanovnika pripada u europske zemlje s velikim postotkom zrelog i starijeg stanovništva i prema nekim procjenama do 2020. godine kronično će nedostajati oko 250 tisuća mladih do 19 godina. Uvijek se iznova naglašava taj problem i stalno se govori o poboljšanju pronatalitetne politike, no konkretno se malo toga radi. Sve užurbaniji ritam života, sve duži radni vijek i radno vrijeme, kao i sve nesigurnije životne prilike, također čine da mladi ljudi dobro razmišljaju i dobro se pripremaju prije nego što počnu planirati svoje obitelji. Tu također postoje i drugi problemi. Evo npr. toleriranje poslodavaca koji ugovorom zabranjuju ženama rađanje i porodiljne dopuste porodiljne naknade su vrlo često male. Mogućnosti za mlade roditelje su lošije. Pitanje honorarnih radnica koje nemaju mogućnost porodiljnih dopusta. Problem je i u provedbi zakonskih propisa vezanih uz zaštitu djece. U saborsku proceduru upućen je Nacrt zakona o osnivanju Zaklade „Hrvatska za djecu“ kojim će se pomagati, kako se navodi djeci iz višečlanih obitelji. Točnije radi se o obiteljima koji imaju minimalno petero djece s lošijim materijalnim statusom. Nastojati će im se osigurati novčana potpora, olakšati korištenje obrazovnih, kulturnih institucija, ljetovanja i slično, kako se navodi. Iznimno će se uslugama zaklade moći koristiti i djeca tj. obitelji s manje od petero djece ukoliko ispunjavaju odredbe iz akata zakona. Posebna će se pozornost pokloniti nadarenoj djeci iz ruralnih područja. zapravo pozdravljamo svaku inicijativu koja je pozitivna ako se radi o brizi za djecu u Hrvatskoj. No dotični prijedlog zakona ima niz manjkavosti koje sa sobom povlači brojna pitanja i kritike i u određenoj ga mjeri možemo smatrati čak diskriminarujućim. Ispričavam se. Naime, u članku 4. stavak 1. prijedloga zakona navodi se kako je korisnik potpora zaklade obitelj koja u zajedničkom kućanstvu ima najmanje petero djece ili dijete iz te obitelji što govori kako je zaklada zamišljena kao potpora isključivo višečlanim obiteljima, što ocjenjujemo diskriminatornim i suprotnim Konvencijama o pravima djeteta koja se odnose na pojedino dijete, a ne na skupinu djece iz višečlanih obitelji. Istina je, da se stavkom 3. navedenog članka uspostavlja mogućnost da korisnik potpora zaklade može biti i obitelj s manje djece ili dijete iz te obitelji, ali time se samo potvrđuje povlašteni položaj višečlanih obitelji i djece iz tih obitelji. U ovom kontekstu nije jasno zbog čega se i u kojem pogledu djeca iz višečlanih obitelji u samom početku ugrožena su i zakinuta. Zašto se a priori pretpostavlja da su u materijalnim pravima i mogućnostima više zakinuta od djece na primjer nezaposlenih roditelja, roditelja koji su bolesni i nesposobni zarađivati, samohranih roditelja ili djece s nekim oboljenjima. U članku 6. navodi se da su tijela zaklade upravni odbor i upravitelj zaklade. U članku 7. stavak 1. da zakladom upravlja upravni odbor od sedam članova, a u članku 12. stavku 1. da upravitelj zaklade zastupa i upravlja zakladom sukladno zakonu, statuta zaklade, drugim aktima zaklade i odlukama upravnog odbora. Pitamo se tko upravlja zakladom? Imamo još nejasnoća. A kaže se u članku 12. stavak 3. propisuje da upravitelj zaklade ima pravo na primjerenu nagradu za svoj rad i na naknadu drugih troškova sukladno statutu i drugim općim aktima zaklade. Moramo priznati da smo ostali zaprepašteni jer znamo što se sve može podvući i što se do sada podvlačilo pod pojmom „primjerena nagrada“. Diskriminacijom obitelji s manje djece neće se pokrenuti Hrvatska, kao ni natalitetna politika, jer ako obitelj ne može uzdržavati jedno ili dvoje djece bez pomoći države, onda trećeg neće niti biti. za Hrvatsku vrijedna samo višečlane obitelji odnosno djeca iz višečlanih obitelji točnije s 5 ili više djece? Postoji mnoštvo obitelji s jedno, dvoje djece koji su također slabijeg materijalnog statusa i nemaju neke mogućnosti. Zar se za njih ne treba brinuti? Poticaji od države trebaju biti za svu djecu jednaki, naravno s obzirom na materijalni status obitelji, ali ne treba ga raspoređivati isključivo po broju djece. Jednakost mogućnosti je jedan od temelja formiranja demokracije, a u Nacrtu ovog zakona jednakost mogućnosti ne postoji. Nadalje postavlja se pitanje kolika pomoć države treba biti, 200, 500 ili tisuću kuna? U svakom slučaju ne osiguravaju budućnost. Pronatalitetna politika i briga za djecu treba se manifestirati ne samo kroz određene novčane donacije, već to treba biti cijeli niz politika. Raditi za djecu označava cijeli proces koji će osigurati brigu države u vidu kvalitetnog i dostupnog školovanja, zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja roditelja do osiguranja perspektivne budućnosti za djecu i mlade. Hoće li još jedna zaklada pomoći u poboljšanju sadašnje situacije? Zar se nije mogla napraviti nekakva inicijativa u okviru već postojećeg zakonodavstva i institucija koja bi bila učinkovitija? Država je ta koja treba sustavno skrbiti za svakog pojedinca, a posebno za djecu koja su i samim Ustavom posebno zaštićena. Zaklada „Hrvatska za djecu“ je nedovoljna i pomalo isključiva. Iako statistike kažu da je puno višečlanih obitelji slabijeg materijalnog statusa, velik je broj obitelji s manje djece koje su također u nezavidnom položaju. Ako se već ide pomagati, treba se pomagati svima. Upravo zbog toga klub SDP-a obzirom da je ovo prvo čitanje, traži izmjene i uvažavanje prijedloga i mišljenja relevantnih institucija za konačan prijedlog zakona. Jer ovo jest mogućnost da se pomaže obiteljima s petero ili više djece odnosno podržavanje pronatalitetne politike, ali poštovani kolege, zar nije vrijeme da prestanemo s vatrogasnim mjerama i da se napokon uhvatimo posla. Socijalna reforma uskoro će dobiti ime Godoa. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod, citiram, koji je kolegica rekla: „malo se radi na provedbi pronatalitetne politike“. Radi se puno više nego li što se radilo u vrijeme kada je koalicijska vlast sve ove mjere koje je iznio državni tajnik kad se smanjili sve što ste smanjiti mogli niste … /Upadica se ne čuje./ … … ali imate na to pravo. Ja samo tvrdim da to nije točno, a i u svome izlaganju ću potvrditi i dokazati da govorite neistinu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Mišljenje na mišljenje. Idemo dalje. U ime HNS-a gospodin Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Započeti ću ovo izlaganje u ime kluba HNS-a konstatacijom da već dugo nismo vidjeli ovako slab prijedlog. A sad ću reći i zašto. No, prvo je čitanje, postoje mogućnosti i šansa da se mnogo toga popravi. Prijedlog zakona o zakladi „Hrvatska za djecu“ problematičan je iz čitavog niza razloga. Ja ću pokušati reći one koji su najvažniji. Prije svega onaj tko je radio na tekstu ovoga zakona ili ništa ne zna o zakladništvu ili namjerno izlazi iz standarda utvrđenih Zakonom o zakladama koji postoje u Republici Hrvatskoj i tradiciji zakladništva i fundiranja koja je mnogo duža od samoga zakona. Prije svega to je pitanje zakladne imovine. Ovako kako je postavljeno da je zakladna imovina zapravo u iznosu od stotinu tisuća kuna to je podcjenjivanje ideje zakladništva i to je suprotno ideji da svaka zaklada mora postati samo održiv sustav. Sa 100 tisuća kuna zakladne imovine ovo se ne može zvati zakladom nego fondom sa prolaznim računom preko kojega će sredstva od igara za sreću biti distribuirana krajnjim korisnicima. Pa ako je to tako nazovite to fondom i nemojmo govoriti ezopovskim jezikom i nemojmo ljude varati. Zaklada da bi mogla biti samoodrživa mora imati daleko veći zakladni kapital i taj zakladni kapital joj mora donositi prihode, a ne uvijek krenuti od one anticipirane tvrdnje da će zakladu stalno financirati izvor koji se zove sredstva od igara na sreću. A kad smo već kod tog izvora onda da vam kažem nešto što vi ne znate možda. … /Upadica se ne čuje./ … Baš mi je drago kolege iz HDZ-a da ste željni novih saznanja. Pa kad je to već tako onda da vam kažem, da zbog ovog prijedloga zakona već četiri mjeseca je blokirano donošenje uredbe o raspodjeli sredstava od igara na sreću, klađenju i zabavnih igara. Znate li vi što to znači? To vam znači da zakonom utvrđena sredstva koja pripadaju organizacijama sa invaliditetom, Hrvatskom olimpijskom odboru, udrugama i zakladi za razvoj civilnoga društva i čitavom nizu od nekoliko desetina udruga koje se bave socio-humanitarnom djelatnošću dok god se ne donese ovaj zakon, a on ide i u drugo čitanje, neće dobiti ni kune od sredstava igara na sreću u ovoj godini. E sada vas ja pitam, kada bi dobio, kako će garantirati izvršenje svojih programa. A pitat ću vas još kad za mjesec dana postane vrlo vrlo vrući krumpir, koliko sredstava smo za sport izdvojili budući da je ovo vrlo sportska godina. Nadalje, ne samo da se blokira donošenje uredbe nego se sukladno članku 10. zakona kojim je regulirano pitanje raspodjele tih sredstava, dakle suprotno članku 10. pokušava narušiti postotni odnos u toj uredbi, pa se uzima 2% od 28% namijenjenih organizacijama osoba sa invaliditetom, gotovo 1% namijenjeno sportu, gotovo 1% razvoju civilnoga društva. Dakle nemojmo govoriti ezopovskim jezikom. Ovdje vam to nigdje ne piše. To nigdje nećete naći da će vam preraspodjela sredstava od igara na sreću ići na štetu udruga sa invaliditetom sportaša, udruga za razvoj civilnog društva i demokratizacije. A ja ću vam reći kako to u praksi izgleda. Ministarstvo gospođe Kosor je na 31.12. prošle godine neraspoređenih imalo viška 7 milijuna 842 tisuće kuna namijenjenih socio-humanitarnim programima. To znači između ostaloga borbi protiv ovisnosti, potpori udrugama mladih i djeci i sva ta sredstva koja su ostala neutrošena se planiraju staviti zapravo u zakladu za raspodjelu, a takvih će sredstava ove godine obzirom da se očekuje malo veći broj klađenja i prihoda od klađenja zbog europskog prvenstva, prema planu biti nešto više od 10 milijuna. Pa onda vas ja pitam, od kuda onda ona matematika koju smo malo prije čuli od državnog tajnika kada se zna da će unaprijed od ovih sredstava više od 17 milijuna kuna sjesti na žiro račun ove zaklade. Nadalje, na koji način je utvrđeno da će se birati članovi upravnog odbora zaklade? Tako da će vladajuća većina milošću Božjom postaviti sve članove upravnog odbora jer vladajuća većina bez ikakvih problema će utvrditi koga to predlaže Ministarstvo socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, Ministarstvo zdravstva, onda nadležno tijelo Hrvatskoga sabora i protiv toga se rukama i nogama pokušavaju oduprijeti upravo oni na koje se ovo odnosi. Jer nemate ni jednog jedinog predstavnika akademske zajednice, nevladinih organizacija niti stručnih udruga koje se bave problematikom pronatalitetne politike i zaštitom djece. Pa zar stvarno mislite da je dobro da u upravnom odboru sjede političari i državni službenici, a ne ljudi koji se u to razumiju? I kakva je to pravična nagrada upravitelju zaklade? Pa zaboga valjda će upravitelj zaklade biti zaposlen u toj zakladi, imati ugovor o radu i pripadati će mu puna plaća koju će mu odrediti upravni odbor. O kakvome mi nagrađivanju ovdje govorimo? Pa to nije nikakvo dioničko društvo. Što to znači nagrađivanje? Nadalje, pitanje je da li ovaj zakon zapravo legalizira diskriminaciju djece ili uvodi princip izjednačavanja šansi. Tu vam je uvijek vrlo tanka granica. Ali kako to u praksi izgleda, ja ću vas podsjetiti da je svojevremeno pomoćnik ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži upravo po ovoj logici sam sebi isplatio financijsku pomoć za ljetovanje obitelji zato što ima više djece. Nadalje, možemo li diskriminirati djecu iz manje brojnih obitelji koja su slabije materijalnog stanja, slabijeg imovnoga statusa u obiteljima ili treba i njima dati šansu. Zašto? Da bi te obitelji bile ohrabrene na više djece. Smijemo li mi njih tretirati kao izuzetke ili djeci treba pristupiti na isti način? smanjiti ove razlike, odnosno raspon od onih koji su u mejnstrimu i ovih koji su deprivirani, odnosno izjednačiti šanse za sve, onda ovako postavljeni ciljevi zaklade ne mogu stajati. Što to znači organiziranje sportskih izleta i sportskih druženja? Pa to je suprotno Zakonu o turističkoj djelatnosti. Zaklada ne smije organizirati nikakve školske izlete. Što smije? Smije sufinancirati troškove sudjelovanja djece, ali ne na način da organizira posebne programe za djecu iz višečlanih obitelji jer je to zapravo getoizacija, nego im treba pomoći da jednako kao i njihovi vršnjaci zajedno dakle s njima izraze da idu na školske izlete, ekskurzije, maturalce, na škole u prirodi. Dakle da roditelji zbog svoje imovne imovne deprimiranosti ne moraju reći moje dijete nažalost ne može ići s ostalom djecom, nego upravo dakle, da se izjednače u šansama. Ali ovako kako je napisano, to znači da ćemo mi ponovno getoizirati djecu, kao što radimo i s djecom iz obitelji poginulih branitelja, a to je da ih vodimo na posebne izlete, da ih vodimo na posebne programe, a to nije dobro. Njih treba naprosto izjednačiti u mogućnostima i šansama sa svom ostalom djecom. Nadalje, kaže se da će se organizirati ljetovanja obitelji s većim brojem djece. Ne znam kad ćemo stići organizirati ljetovanje u ovoj godini, iako je planirano, veli, milijun i pol kuna. Obzirom da ova zaklada se može registrirati otprilike mjesec dana nakon donošenja zakona. Ako ovo je prvo čitanje, vjerojatno će trebati još neko vrijeme, pa će trebati ustrojiti zakladu, donijeti sve normativne akte, utvrditi kriterije za raspodjelu sredstava. A ja ću vas podsjetiti da postoji dokument kojega je usvojio Hrvatski sabor, a zove se Kodeks pozitivne prakse. Usvojio ga je u veljači prošle godine i on je obvezan kao princip ponašanja i skup postupaka za sve one koje raspodjeljuju sredstva iz javnih izvora, a to su i ova sredstva. prema Kodeksu pozitivne prakse treba tek ustanoviti sve pretpostupke raspisivanja natječaja i raspodjele sredstava, s tim da neki natječaji moraju biti permanentno otvoreni, a ne kampanjski, zbog toga jer se neke od ovih aktivnosti djeci događaju tokom čitave godine i u tom smislu je nemoguće djetetu planirati neke aktivnosti za čitavu godinu samo u prvom kvartalu recimo. Nadalje, problem je između ostaloga i to što se ovako zamišljena zaklada potpuno čini ovisnom o političkim odlukama Vlade, a to je prije svega donošenje uredbe, za koju ponavljam, koja kasni već četiri mjeseca i bilo bi dobro razmisliti o povećanju i to osjetnom povećanju zakladne imovine kako bi zaklada mogla jednog dana steći i svoje vlastito dječje odmaralište, i država bi tu mogla pripomoći, i onu infrastrukturu iz koje bi mogla odgurati dio održivih programa. Sve je to, dakle, razlog zašto bi ovaj zakon zapravo trebalo preimenovati po ovoj koncepciji, kako ovdje piše, u Zakladu "Hrvatska za pet i više djece", a ne "Hrvatska za djecu", jer to nije "Hrvatska za djecu", nego samo "Hrvatska samo za neku djecu", i to je razlog zašto klub HNS-a neće poduprijeti ovakav prijedlog, ali ostavljamo šansu da predlagatelj ispravi sve ove nedostatke i posluša što ima reći stručna javnost, jer su udruge koje se bave djecom dale čitav niz primjedbi, ali ih nitko ne želi čuti.

ući ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa strukom, ni sa djecom. To je posve netočno, između ostaloga jer ministarstvo nadležno za socijalnu skrb daje jednog člana. Pa neće valjda dati čovjeka koji nema nikakve veze s tim. Zatim, ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport, također jednoga. Zatim, nadležna tijela Sabora, Vlade i ministarstva koja se izravno bave ovom problematikom, pa također neće dati nekoga tko se bavi športom, a govorimo o djecu. kazali ste kako se nastoji ovim zakonom na određeni način segregirati djecu, izdvojiti ih i, zapravo, učiniti ih posebnim i izazvati tako štetu. Međutim, ovdje stoji uredno da će se davati, u članku 5., da će se davati potpora u novcu, stvarima i u korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja. Dakle, nitko ne misli pokupit tu djecu svu iz Hrvatske, pa ih dovesti na jedno mjesto, nego svakom ponaosob dati. A vi ste u kontradikciji još Hvala. Gospođa Neda Klarić, također ispravak. stručnjake koji se bave zaštitom djece. Mogu jedino ponoviti ovo što je gospodin Bagarić kazao, da upravni odbor čine ministar nadležan za obitelj, definitivno, socijalna skrb, ministar nadležan za obrazovanje, šport. Međutim, moram još kazati i ispraviti još jedan netočan navod, a to je u odnosu kada ćemo organizirati ljetovanja djece. Još uvijek tvrdim odgovorno, ništa nije prekasno, jer još uvijek se pripremaju određene određene skupine djece koje dolaze iz inozemstva na područje hrvatskog Jadrana. Prema tome, ja mogu jedino izraziti svoje veliko zadovoljstvo u osnivanju ovakve jedne zaklade. Hvala lijepa. **Bebić, Luka Pa, evo, kolega Beus je rekao, kroz čitav niz retoričkih pitanja izrekao i čitav niz netočnosti. Naime, jedne od netočnosti su rekli i kolegica i kolega, da ovaj zakon diskriminira obitelj s manje djece, pa je tako naveo da ona obitelj koja ima troje ili četvero djece nema nikakvog dodatka. Upravo ta obitelj ima dodatak i to od 500 kuna. I upravo zbog toga idemo na peteročlanu i višečlanu obitelj. I ne mislim da je ovo diskriminacija bilo kojeg djeteta u Hrvatskoj. Isto tako ste rekli jednu nelogičnost. Kolega, iz vašeg izlaganja može se, može javnost ocijeniti da ministarstvo ili Vlada organizira raznorazne izlete, zimovanja, ljetovanja za djecu, istakli ste ovdje posebno braniteljsku djecu, djecu poginulih branitelja, invalida Domovinskog rata. Ne. Ne organizira ministarstvo, organiziraju udruge koje kroz svoju djelatnost imaju između ostalog, i takvu djelatnost. Dakle, nemojte sve upućivati javnost na krive zaključke. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a, gospođa Suzana Bilić Vardić. Izvolite.

Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava i pozdravlja Prijedlog zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" koji je Vlada Republike Hrvatske uputila ovom Visokom domu na raspravu u prvom čitanju. Osnivanje neprofitne zaklade "Hrvatska za djecu" utvrđeno je mjerom 10. u području "Skrb o djeci nacionalne populacijske politike", dokumenta koji je Hrvatski sabor usvojio 24. studenoga 2006. godine. Naime, poboljšanje materijalne i socijalne sigurnosti djece u Republici Hrvatskoj jedan je od stalnih zadataka Vlade Republike Hrvatske a i Ustavom Republike Hrvatske propisana je dužnost i obveza države da štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život djece na što se Republika Hrvatska obvezala i 1991. godine kad je potpisala i ratificirala Konvenciju o pravima djeteta. Međunarodni dokument koji je donijela Generalna skupština Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine koji sadrži univerzalne standarde koja država stranka konvencije moja jamčiti svakome djetetu. Ali vratimo se na nacionalnu populacijsku politiku. Dokument prijeko potreban svakoj pa tako i našoj državi u kojoj posljednjih godina bilježimo negativan prirodni prirast stanovnika. četrdeset i četiri godine prirodni prirast u Republici Hrvatskoj bio je 25 tisuća 740 više rođenih u odnosu na umrle u 1964. godini a 2004. ili četrdeset godina poslije on je negativan i iznosi minus 9 tisuća 449 osoba što znači 9 tisuća 449 više umrlih u odnosu na rođene. Popis stanovnika koji se u Republici Hrvatskoj provodi svakih deset godina onaj predzadnji iz 1991. konstatirao je da nas je bilo 4,7 milijuna. Prema zadnjem popisu iz 2001. milijuna 437 tisuća 460 stanovnika. Iz godine u godinu upisujemo po tisuću do tisuću i pol učenika manje u prve razrede osnovnih škola na razini Republike Hrvatske. Stoga nam je nacionalni interes razvijati i potvrđivati pozitivan stav prema obitelji i djeci. Od usvojenih mjera i instrumenata populacijske i pronatalitetne politike hrvatska Vlada u proteklom razdoblju provela je: povećala je dječji doplatak, uvela je pronatalitetni dodatak odnosno dječji doplatak u iznosu od 500 kuna za svako treće i četvrto dijete korisnika, vratila je trogodišnji rodiljni dopust za blizance, treće i svako slijedeće dijete. da zastanemo ovdje, to je ono kad sam ispravljala netočan navod, sve ovo je koalicijska vlast od 2000. do 2003. godine odmah na početku svoga mandata smanjila, ukinula, dokinula, kad danas govorimo da se vrlo malo radi na provedbi pronatalitetne politike. Da nastavim, hrvatska Vlada je i delimitirala naknadu za obvezni rodiljni dopust do 6. mjeseca života djeteta. Znamo da nije smio prelaziti 4 tisuće 257,88 kuna što je bilo jako nepovoljno za zaposlene žene a danas je utvrđen u sto postotnom iznosu osnovice, dakle prosjek primanja zadnjih šest mjeseci prije stupanja na na dopust, s tim da ne može biti manji od one osnovice tisuću 663 kune. Za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta naknada je danas utvrđena od minimalno tisuću 663 do maksimalno 2,5 tisuće ovisno o prosjeku isplaćivanog u prvih šest mjeseci obveznog rodiljnog dopusta. Jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta nakon dvanaest godina namijenjena u kojima je iznosila tisuću 360 kuna podignuta je na 2 tisuće Uz postojeće porezne olakšice za djecu Vlada je osigurala i besplatne udžbenike za sve osnovce i učenike prvih razreda srednje škole, besplatan prijevoz za škole za učenike prvih razreda srednje škole. Pa na kraju i određenje Vlade da srednja škola do prvog zanimanja postane obvezna za sve kao i otvaranje veleučilišta u županijskim središtima koje omogućava mladim ljudima stjecanje visoke naobrazbe a da pri tome ne moraju odlaziti iz svoga kraja pomoć je kako djeci i mladima tako i obiteljima. Ispričavam se ukoliko sam nenamjerno preskočila ili ne spomenula neku od poticajnih mjera hrvatske Vlade koju je provodila, uvela ili na čijoj provedbi radi. Sve nabrojano i do sada poduzeto daje za pravo predlagatelju ovoga zakona da zakladi da pripadajući naziv "Hrvatska za djecu" jer i kroz ovo sve što sam rekla vidi da Hrvatska jest za djecu. Međutim, iako smo nabrojali sve postojeće instrumente pronatalitetne politike svjesni smo da i sada imamo višečlane obitelji s petero, šestero djece koje do danas nisu bile obuhvaćene sustavnim mjerama, osim iznimke odnosno poticaja koje je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osiguravalo za oko 530 obitelji s osmero i više djece. Zato je dobro da je mjerama nacionalne populacijske politike predviđena i posebna skrb upravo za obitelji s petero i više djece. Na temelju statističkih pokazatelja o broju korisnika doplatka za djecu s petero i više djece za studeni 2007. godine u Republici Hrvatskoj ima takvih 405 obitelji čiji je dohodak po članu kućanstva manji od tisuću 663 kune a iz ovih pokazatelja može se procijeniti da u ovim obiteljima živi 20 tisuća djece što je znatan udio djece u odnosu na ukupan broj djece koji žive u višečlanim obiteljima. Upravo ova djeca ciljana su skupina Zaklade "Hrvatska za djecu". U nacionalnoj populacijskoj politici utvrđena je svrha osnivanja zaklade, pa kaže se da treba senzibilizirati društvo na potrebe i podizanje kvalitete obiteljskog života višečlanih obitelji koja bi se ostvarila kroz sufinanciranje pojedinih programa kao što su ljetovanje za obitelji s većim brojem djece, školski izleti i športski susreti, posjeti kulturnim ustanovama i događajima, stipendiranje darovite djece iz višečlanih obitelji, izvannastavne aktivnosti, nabavka informatičke opreme, programa i Sredstva potrebna za provedbu ovoga zakona na temelju ovih pokazatelja koje sam iznijela procijenjena su na 10 milijuna 445 tisuća kuna koja se osiguravaju iz prihoda od igara na sreću, kladionica, kockarnica te donacija pravnih i fizičkih osoba, jasno sve sukladno zakonu. Moj osobni stav je da će sredstva odnosno prihodi od igara na sreću, kladionica, kockarnica doći i bit će namijenjena pravim osobama i za onu pravu potrebu. Dopustite mi još da iz prijedloga ovoga zakona upravo zbog hrvatske javnosti jer mi svi pred sobom imamo ovaj tekst ali da u javnosti ne bude neke zabune koju neki od zastupnika pokušavaju unijeti. Treba reći da je u prijedlogu zakona člankom 4. utvrđeno da je korisnik potpora ove zaklade obitelj koja u zajedničkom kućanstvu ima najmanje petero djece ili dijete iz te obitelji. Djecom se smatraju djeca od rođenja do završetka redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija i koja redovito i uredno ispunjavaju svoje školske i studijske obveze, kao i punoljetna djeca koja zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nisu sposobna za rad dok ta nesposobnost traje. korisnik može biti i obitelj s manje od petero djece ili dijete iz te obitelji ako ispunjava uvjete utvrđene općim aktima zaklade, jasno kad se donese zakon i registra zaklada i imenuju sva tijela, da će i ovo biti moguće. I još jednu odredbu, a to je da se općim aktom osobita pozornost poklonit će se nadarenoj djeci i djeci iz ruralnih ili manjih urbanih naselja. Zbog čega sam ovo iznijela? Da stvarno ne ostane negdje ni u primisli da je ovaj zakon diskriminirajući prema obiteljima sa manje od petero djece. Međutim, naglašavam u nacionalnoj populacijskoj politici pod ovom mjerom upravo je naznačeno za obitelji, za višečlane obitelji, odnosno za obitelji sa petero i više djece i to smo kao Sabor usvojili još 2006. godine. Prihod ostvaren, odnosno potpore u novcu ili stvarima ostvarene po ovom zakonu ne smatraju se prihodom kućanstva. To je također važno naglasiti i ponoviti ono što je, želim na kraju ponoviti i istaknuti što je svrha osnivanja zaklade. Zaklada se osniva sa svrhom povećanja nataliteta, promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim brojem djece i nadam se kolegice i kolege da nam je svima u interesu da što prije iako je ovo prvo čitanje da ovaj Zakon o osnivanju Zaklade “Hrvatska za djecu“ bude što prije donesen i da se po njemu može postupati u ime svih onih korisnika kojima je potpora ove zaklade namijenjena. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o Zakladi “Hrvatska za djecu“. Hvala. Imamo ispravak. Gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Gospođa Bilić Vardić je ustvrdila da ovaj zakon nije diskriminatoran prema djeci. Ja mislim da je diskriminatoran. Činjenica je da se on odnosi prvenstveno na obitelji sa petero i više djece, a diskriminatoran je i u ovoj odredbi da će, dakle iz ove zaklade sredstva moći koristiti djeca iz ruralnih ili manjih urbanih naselja. Zar doista ne mislite da djeca kojima je potrebna potpora ove zaklade, djeci koja nemaju normalne mogućnosti za život nema i u Gradu Zagrebu, Splitu, Osijeku, dakle većim urbanim mjestima. Prema tome, ta djeca su isključena iz ove zaklade i to je diskriminacija. Ma nemojte ljudi moji! Gospođa je iznijela tvrdnju na tvrdnju. Ona zapravo kaže da, ona je po njenom mišljenju ispravila netočni navod i nemamo što raspravljati više. Molim vas! Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. Hvala lijepa. Na redu je gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite.

jednom projektu koji bi trebao biti dio pronatalitetne politike ili je riječ o socijalnom programu Vlade Republike Hrvatske. Naime, ako je riječ o pronatalitetnoj politici onda bi ona trebala potpuno drugačije izgledati. Naime, mi se u Hrvatskoj borimo ne za peto, šesto ili sedmo dijete. Mi se borimo za drugo dijete. To je problem u Hrvatskoj. Dakle, drugo i treće dijete u obitelji i to je nešto što je dio pronatalitetne politike. Za to bi trebale puno drugačije mjere od ovoga što ste vi naveli ovdje u zakladi. Dakle, te obitelji imaju vrlo malo potpore od društva. Mi još uvijek nismo izgradili servise. Nemamo dovoljno niti jaslica, niti vrtića za djecu. Mi jednako tako nismo zaštitili majke na radu. Još uvijek žene ne mogu reći da žele imati obitelj, da žele ostati trudne, neće dobiti posao. Trudnice se otpuštaju. Nismo ih uspjeli zaštititi. U praksi jesmo zakonski, ali ih nismo uspjeli zaštiti u praksi. Prema tome, to je nešto što Hrvatska mora raditi kada je u pitanju pronatalitetna politika. Na taj način potporama pomoći, dakle i ovim financijskim, ali i ovim drugim pomoći obiteljima da se mogu puno lakše odlučiti na drugo ili na treće dijete. Jednako tako se otvorio i problem žena koje su se odlučile na primjer na trogodišnji porodiljni dopust koje su ostale bez zdravstvenog osiguranja. Što ćemo sa tim ženama i sa tom vrstom zaštite koju jednako tako država mora pružiti ako želi provoditi pronatalitetnu politiku. Ako je ovo socijalna dimenzija onda i ona ima jedan drugi modalitet kako je trebala biti pripremljena za ovaj Sabor. Dakle, onda to opet nije zaklada, nego neki socijalni program. Činjenica je dakle da se točno nije znalo što se hoće u ovom zakonu osim da se hoće poduprijeti samo jedna kategorija obitelji što ja mislim da je diskriminatorno, jer po Ustavu država je dužna osigurati jednake uvjete svoj djeci u Hrvatskoj, a ne samo jednoj grupaciji. I na kraju, gdje stoji da su sve obitelji koje imaju više od petero djece siromašne? To nigdje ne stoji. Ima obitelji koje imaju više od petero djece i koje sasvim pristojno žive, kao što ima i djece u dvoroditeljskim obiteljima koji ne mogu zadovoljiti svoje osnovne potrebe koji žive u siromaštvu, kao što ima puno djece u jednoroditeljskim obiteljima koji žive u siromaštvu i kojima potpora treba, a koje ne mogu iz ove zaklade i neće moći sutra dobiti nikakva poticajna sredstva. Ja ću vam samo reći da u istraživanju koje je rađeno 2000.-te godine više od 55% roditelja koji sami brinu za svoju djecu u jednoroditeljskim obiteljima kažu da jedva podmiruju najosnovnije mjesečne potpore odustaju od odmora, odustaju od slobodnih aktivnosti djece. Dakle, ta djeca u jednoroditeljskim obiteljima njih dakle više od 55% nemaju mogućnosti niti za razvijanje svojih talenata, niti za učenje stranih jezika, niti za bavljenje sportskim aktivnostima, niti za odlazak na more, a oko trećine takvih roditelja nije bilo u mogućnosti djeci dati džeparac, ne kupuju slatkiše i voće. Ja vas zato pitam, što ćemo sa tim obiteljima? Što ćemo sa tom djecom? Zar doista djeca u jednoroditeljskim obiteljima nemaju pravo niti otići na ljetovanje, niti imati neku sportsku aktivnost, a o talentima i eventualnim pomoćima za razvijanje nekih talenata da i ne govorim. Pitanje je isto tako, ovo što sam malo prije rekla, zbog čega je to usmjereno samo na djecu ruralnih i slabije naseljenih područja, kao što je ovdje navedeno? Jasno, potpuno se slažem. Da, djeca u manjim mjestima dosta teško žive. Nemaju neke sadržaje koje imaju djeca u urbanim mjestima i sasvim sigurno da tu treba puno učiniti jer mislim da dijete u nekim manjim mjestima mora imati jednake uvjete i za školovanje i za slobodne aktivnosti kao što to imaju djeca u nekakvim velikim gradovima. Ali jednako tako ne mogu prihvatiti da ne postoje djeca koja imaju potrebu za pomoći od države, iz ove zaklade ili na bilo koji drugi način, i u velikim gradovima. Postoji. U samom centru grada Zagreba naći ćete bezbroj djece koja žive na samom rubu siromaštva. Ali ne žive možda u obiteljima sa petero i više djece. Možda žive sami sa majkom ili sa ocem. Prije 2 dana mi se obratio jedan čovjek koji ima troje djece. Žena mu je umrla na porodu, troje djece je ostalo njemu na skrb i čovjek me pita kako da preživi sa to troje djece sa 2 tisuće 100 kuna plaće koju ima. Ne može dodatno raditi jer troje djece je ogromna briga, imaju samo njega. E sad ja vas pitam, hoće li čovjek ovaj sa troje djece imati pravo tražiti od ove zaklade pomoć da njegova djeca odu možda na more, da imaju plaćeno, ne znam, ako su talentirani, vježbanje nekog instrumenta, ili ne? Vi sad meni potvrdno klimate glavom, al' vas molim, napišite to u zakon jer to nije napisano u zakonu. To do drugog čitanja onda morate doraditi. Ono što bih vas još htjela pitat. Zašto su čitavo vrijeme djeca bez roditeljske skrbi koja su smještena ili u domovima socijalne skrbi ili ona koja su smještena udomiteljskim obiteljima, na neki način od strane države limitirana iznosom koji država daje za smještaj u domu ili udomiteljskoj obitelji? I ništa više od toga. Dakle ta djeca su sasvim sigurno oštećena zbog toga što ne žive u svojim obiteljima, žive u, po meni, potpuno neprirodnim uvjetima ili u nekoj instituciji ili udomiteljskoj obitelji. I nažalost, ta djeca nemaju iste uvjete i nemaju ista prava kao što ih imaju druga djeca. Udomitelji, na primjer, dobivaju tisuću 600 kuna za potrebe jednog djeteta. Svatko od vas ovdje zna što se može sa tisuću 600 kuna. Jako malo, jako malo. Da li će i ta djeca imati pravo kroz ovu zakladu tražiti pomoć, na primjer, da i oni odu na nekakvo ljetovanje? ta djeca su na primjer dobrim dijelom lišena bilo kakvih odlaska na izlete, ljetovanja, a o eventualnim talentima da uopće ne govorimo jer je pitanje kako dijete i može pokazati neki talent kad nema onu osnovnu bazu koju druga djeca imaju, a to je jedno pozitivno obiteljsko okruženje. Njihovi problemi u životu su puno drugačiji od druge djece koja žive u obiteljima, pa čak i ako žive malo skromnije. Tako da, briga za tu djecu definitivno nije prestala samo na onome što država daje za njihov smještaj u institucijama socijalne skrbi, i tu bi država trebala puno više toj djeci priuštiti jer su zavrijedila, djeca nisu kriva što su se našla u toj poziciji. Prema tome, država mora svu djecu jednako tretirati. I na kraju bi bilo dobro da se ipak neki uvjeti propišu, za dobivanje sredstava iz ove zaklade, da se propišu u ovom zakonu jer naknadno propisivanje uvjeta ustvari otvara prostor za određene manipulacije, što mislim da kada su djeca u pitanju, ne bi bilo dobro, pa bi bilo vrlo korisno da se do drugog čitanja u ovom zakonu puno toga doradi. I još jedanputa, moj apel da ovaj zakon ide vrlo široko, dakle na svu djecu u Hrvatskoj koja imaju potrebu po određenim kriterijima dobiti sredstva iz ove zaklade. Sva djeca u ovoj zemlji moraju imati približno jednake uvjete za život, za svoj razvoj, za obrazovanje i država ne može samo jednu kategoriju djece favorizirati, a drugu djecu ostaviti, dakle, da nemaju pristup ovakvom jednom projektu kao što je Zaklada "Hrvatska za djecu". Hvala lijepa. Hvala. Nekoliko ispravaka. Gospođa zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegicu bih ispravila njezin navod obitelji sa jednim djetetom nisu uključena ovom zakladom. Dakle, to se stalno ponavlja, a nije istina. Pročitajte članak 5. gdje se kaže da se mogu i obitelji sa manje od petero djece ili dijete iz te obitelji ispunjavati uvjete ovom zakladom. Isto tako govorite o obiteljima sa petero ili više djece koja nisu siromašna. Ja mislim da su ti vrlo rijetki. 3 tisuće s petero i više djece po kućanstvu imaju tisuću šesto šezdeset i troje. Dakle, da ne govorim analizu više koji nisu bogati, nego su zaista siromašni. A što se tiče djece sa posebnim potrebama, isto tako je navedeno da tu spadaju djeca sa sveučilišta i škole koja ispunjavaju svoje školske i studijske obveze, punoljetna djeca koja zbog bolesti mentalnog i tjelesnog oštećenja nisu sposobna za rad dok ta nesposobnost traje. Dakle, mislim da nema diskriminacije ovom zakladom. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dijelom sam htjela ispraviti netočan navod koji je kolegica Caparin sad ispravila, ali u smislu ove tvrdnje o broju djece o kojem je govorila gospođa Opačić. Lijepo je rečeno na komisiji, nije točno da nisu svi siromašni, nego nisu svi bogati. Na odboru smo lijepo rekli da ne znači da će samo ovih 20 tisuća djece biti obuhvaćeno potporama ove zaklade, nego i ostala djeca bez obzira na imovinski cenzus, odnosno, nije cilj ove zaklade, nije potpora isključivo socijalna potpora, nego sukladno svim onim odredbama koje smo iznosili, a to su i nadareni i djeca koja imaju koja imaju sredstava, ali u određenim programima se mogu uključiti u potpore zaklade. mislim da treba ispraviti i jasno kazati da Hrvatska nikako ne favorizira neku djecu u odnosu na drugo nego naprosto čini prioritete. Prema tome za očekivati je da brojnija djeca, obitelji sa više djece imaju više potreba. naprosto trebaju više. Prema tome uvažavamo to da trebaju i neka druga djeca koja imaju potrebe. S druge strane kazali ste kako ne znam ni ja se ide ciljano više na ruralne skupine itd. Nije točno. U članku 4. stavak 5. stoji da će se osobita pozornost pokloniti toj djeci, tako stoji, pročitajte. Što bi znači da ta djeca iz ruralnih prostora naprosto nemaju pristup onome što imaju djeca u velikim gradovima, na to sam mislio. Hvala lijepa. Replika, gospođa zastupnica Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo poštovana kolegice Opapčić, javila sam se replikom upravo iz tog razloga da bi mi mogli odgovoriti na neka moja pitanja odmah ću reći na početku da se slažem u jednom segmentu vaše rasprave i da upravo dijelimo isto mišljenje, a to je kada ste rekli da nema dovoljno dječjih vrtića da bi bila sva djeca jednako zbrinuta i da bi ta populacijska politika bila jednaka za sve i da bi imali rezultata. Upravo prije godinu dana to pitanje sam postavila vama da vas molim kao što ste vi rekli da apelirate da su sva djeca jednaka. Zato ja apeliram da su djeca jednaka u Brezovici kao što su u cijelom Gradu Zagrebu, jer Brezovica sa 11 tisuća stanovnika jedina nema dječji vrtić. Grad Zagreb ima proračun oko 10 milijardi i vi, ja mislim da bi vi mogli svom kolegi stranačkom, današnjem gradonačelniku kojega ja pozdravljam i podsjećam da mu kažete da jednom taj problem riješi. Jer i škole su u istom stanju, potpuno istom. Jedan dio djece nižih razreda prebacuje se na nastavu u drugu četvrt jer nema prostora dovoljno u Brezovici. Zato vas molim poštovana kolegice, ja smatram da imate autoritet pred gradonačelnikom Grada Zagreba i da mu kažete ovaj problem koji ja ponavljam iz godine u godinu i na ovoj saborskoj razini i na razini države. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Milanka Opačić. **Opačić, Milanka (SDP)** Ja bih voljela kada bi se moja kolegica Šolić kandidirala na ovim sljedećim lokalnim izborima za gradsku skupštinu pa da onda te probleme riješi u gradskoj skupštini. Koliko ja znam Grad Zagreb je prošle godine otvorio četiri vrtića i budući da su građani i stanovnici Brezovice dali najveći broj glasova nama u SDP-u. Ja ne sumnja da će vlast SDP-a u Gradu Zagrebu dati svu potporu dakle i da će uskoro u planu biti i vrtić u Brezovici. … /Upadica se ne čuje./ … Da, da. Vlast se neće promijeniti gospodine Markovinoviću jer ste i vi gospođo Šolić od mene i SDP-a izgubili u svojim mjestima, prema tome to su vaši pokazatelji. … /Upadica se ne čuje./ … Pa vi ste u Svetoj Nedelji izgubili od liste SDP-a, prema tome uskoro će u Gradu Zagrebu sasvim sigurno biti i vrtić u Brezovici. Jer za razliku od drugih lokalnih samouprava, vlast, gradska vlast u Gradu Zagrebu vodi računa o socijali, vodi računa o potrebama djece i dakle evo samo u prošloj godini su četiri nova vrtića u Gradu Zagrebu sagrađena.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Vjerojatno će Grad Zagreb riješiti problem vrtića, ima dovoljno novaca da riješi za cijelu Hrvatsku, pa se iskreno nadam da hoće. Ali ja ću nešto reći i o ovom Zakonu o osnivanju zaklade, koja zaista mislim da će osnažiti obitelji sa više djece i žao mi je što se od početka ove rasprave pokušava nametnuti jedan zaključak, a to a to je da se diskriminiraju obitelji sa manje djece što zaista ne stoji. Ovo je samo jedna od niza mjera ove Vlade, posebnih mjera, obiteljske politike da se osnuje ovakva zaklada koja će prije svega pridonijeti razvoju i poboljšanju pronataliteta. No, međutim, što je svrha ovog zakona? Je prije svega senzibiliziranje svih nas, a reći ću vam iz konkretnih podataka iz prakse, za višečlane obitelji. Naime, vrlo teško je u ovakvim obiteljima osigurati sredstva za izlete ako hoćete i za zimovanja, za športske susrete, za neka kulturna događanja, izvannastavne aktivnosti pa i za kupovinu ja ću reći informatičke opreme. Zašto je to važno i kako to mogu tvrditi? Pa naime u svom dugogodišnjem radu kao pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji, upravo sam se susretala sa ovakvim poteškoćama u obitelji koje su imale troje, četvero, pa čak i petero djece paralelno u osnovnoj i srednjoj školi. Kada bi škola organizirala jedan čak obvezni program, školski program, a to je da svi razumiju ona tzv. škola u prirodi, naime izvannastavni jedan oblik koji nije izlet nego je redovni rad u četvrtim razredima osnovne škole ili u trećim razredima, onda bi se najčešće roditelji iz iz višečlanih obitelji javljali za pomoć ili u županiju ili u grad i rješavali to jednostavno rekla bih na način da netko u gradu ili županiji zato što ima nekakav senzibilitet prema tome, daje jednokratnu pomoć ili neku potporu. Vrlo često je upravo tada dolazilo do diskriminacije, jer djeca u gradu Sisku su mogla ostvariti tu potporu jer je grad Sisak za to imao osigurana sredstva, a djeca u Glini, Petrinji, ja nabrajam gradove iz moje županije u kojima poznam, možda ta lokalna sredina nije imala dovoljno sredstava i nije mogla pružiti takvu potporu toj djeci. Mislim da će se ovom i ovim načinom upravo riješiti kolegice i kolege jedan takav problem, da će svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira iz kojeg teritorija i područja dolaze, biti omogućeno, odnosno roditeljima da se jave normalno jednim legalnim putem, načinom na koji će se propisati u zakladi pravilnikom za ostvarivanje potpore i ovih sredstava. Ovdje je bilo nekoliko puta rečeno kako te nisu osigurane za obitelji s manje djece. Ja sam i ispravljajući kolegu Beusa rekla da sad imamo upravo uredbom utvrđene potpore za obitelji sa troje, četvero djece od po 500 kuna što znači da upravo želimo ove koji imaju više djece, a kojima je zaista teško, a koji imaju školsku ili još studentsku djecu pomoći. Ne bih se složila ni s ovom tvrdnjom da ovaj zakon odnosno da će zaklada svojim općim aktom posebno izdvojiti djecu nadarenu i djecu iz ruralnih i manjih sredina. Dapače, posvetiti će im posebnu pozornost, cilj, ja mislim i svrha uopće svih nas da se borimo da Hrvatska bude ravnomjerno naseljena, da i obitelji koje žive na rubnim dijelovima Hrvatske u zaista težim uvjetima koje sada nazivamo od posebne državne skrbi, ali oni su i od posebnog državnog interesa budu u jednakim uvjetima kao što žive djeca u mom Sisku, u gradu Zagrebu ili u bilo kojem većem gradu gradu u Republici Hrvatskoj kojima je dostupno daleko više. I na kraju ne mislim kolegice i kolege da je ovo financiranje koje se ovdje predviđa isključivo financiranje, a koliko sam vidjela u ovim završnim člancima financiranje iz prihoda igara na sreću, mada ne znam da će to sad nekakav veliki zastoj u realiziranju sredstava za druge udruge, športske udruge i udruge civilnog društva izazvati donošenje ovakvog zakona jer tu u članku 18. stoji da se drugi prihodi zaklade su stjecanje prihoda od još popratnih aktivnosti, kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slično. Zašto to ističem? Pa i sada ste imali za potpore razno razne udruge uglavnom organiziranje ja bih rekla nekih humanitarnih događanja, koncerata, poziva na telefone, odgovore kroz nekakve, čekanje preko interneta što je sad naročito popularno. Dakle i sada su se novci prikupljali. Odlazili su na račune udruga, usmjeravali su se kako su to udruge odlučivale. Zašto ne bi sada imali na jednom mjestu, u jednoj zakladi koja će te novce koristiti transparentno, koja će imati svoj upravni odbor koji će upravljati ovom zakladom i da ćemo u svakom trenutku moći vidjeti kud se takva sredstva troše, a svakako da ni jedna kuna koja je utrošena za ove namjene za potporu djeci, darovitoj djeci, djeci koja su slabijeg imovinskog statusa, djeci koja žele i moraju imati jednake mogućnosti kao i sva djeca u Hrvatskoj neće biti uzaludno utrošena. I zato mislim da ne trebamo ovako na početku ove rasprave, ovo je zakon u prvom čitanju, odmah isticati nekakav ja bih rekla ja imam takav nekakav zaključak, mogu izvesti iz ove rasprave barem do sada, da stalno ističemo nekakav diskriminatorski odnos prema djeci

potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja bih se priključila ovoj današnjoj raspravi i zaista podržala prijedlog donošenja ovakvog Zakona o osnivanju hrvatske Zaklade „Hrvatska za djecu“. Naime, govori se kao o jednom posebnom zakonu, a ne uvažavajući to da ovaj zakon proizlazi iz nacionalne populacijske politike i da to nije posebno nešto što se donosi, a da nije u sklopu nacionalne populacijske politike, upravo iz mjere 10. u području skrbi o djetetu. Naravno da briga o djeci proizlazi i iz Ustava Republike Hrvatske i iz Konvencije o pravima djeteta, od prava na život, na životni standard, odgovarajuće pravo na prehranu, obrazovanje Vlada je Republike Hrvatske u dokumentu Strateški okvir za razvoj 2006. do 2013. prepoznala i vrlo jasno rekla da je odnos društva prema djeci slika samog društva. Sigurno da je jako važno posebno senzibilizirati društvo o potrebi pomoći i podizanju kvalitete obiteljskog života višečlanih obitelji i mislim svi u svojim lokalnim sredinama, a ja mogu reći da u području Bjelovarsko-bilogorske županije i grada i grada Bjelovara se to provodi, tako susrećemo se da obitelji sa više djece imaju djece koja nikad nisu vidjela more. Evo grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija upravo pomažu takve obitelji i ta djeca idu u Novi Vinodolski. Nikada nisu vidjeli more. To su vam djeca iz ruralnih sredina, a da ne govorim o nadarenoj djeci koja zaista nemaju nikakve mogućnosti da idu dalje na školovanje da si priušte i ljetovanje i da odu na školski izlet ili da posjete neku kulturnu ustanovu, a da ne govorim o stvarima koje bi trebali kupiti. Posebno ova Vlada je od samog početka svojeg mandata zaista pomagala višečlanim obiteljima. Sjetimo se Programa besplatnih udžbenika osnovnoškolcima i djeci srednje škole, Projekt nabave kompjutora za višečlane obitelji. U samom Bjelovaru došla je ministrica i podijelila dvadeset kompjutera obiteljima obiteljima sa osam i više djece, a to je radila i po ostalim županijama. U prvoj godini prošlog mandata povećan je iznos rodiljnih naknada, vraćeno pravo na trogodišnji rodiljni dopust koji je bivša koalicijska vlast smanjila odnosno ukinula. Danas su rodiljne naknade vezane uz proračunsku osnovicu. To znači kako raste proračunska osnovica rastu i rodiljne naknade. Udvostručila se jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta na 2.330 kuna. Poslodavci se stimuliraju da zaposle roditelje s malom djecom. To je isto iz nacionalne iz nacionalne populacijske politike. Besplatni školski udžbenici, đački domovi, besplatan prijevoz, delimitiranje rodiljnih naknada žena sa većim primanjima u prvih šest mjeseci primaju naknadu u visini pune plaće. Hvale vrijedno je uvođenje pronatalitetnog dodatka od 500 kuna za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu. Rodiljna naknada se može koristiti do prve godine od treće godine života, a doplatak za djecu do 19. godine djeteta pod uvjetom da se redovito školuje u Republici Hrvatskoj. U višečlanoj obitelji zaista živi 20 tisuća djece, od toga 3 tisuće 405 obitelji s petero i više djece i imaju mjesečni dodatak po članu kućanstva koji koji je manje od 1.663 kune. Zaista je teško shvatiti da takve obitelji mogu priuštiti djeci ljetovanje, organiziranje školskih izleta. Zato mi je zaista drago da se osniva ova zaklada i da će moći takvim obiteljima pomoći, i nemojmo govoriti o diskriminaciji u odnosu na druge obitelji. Ja znam da ima obitelji sa jednim djetetom koje ne mogu priuštiti si ovo ili pomoći svom djetetu, ali zato postoji u članku 4. stavak 3., gdje se govori o takvim iznimnim situacijama i koje će se uvažavati i djeca će takve mogućnosti moći, takve obveze dobiti, odnosno takva sredstva dobiti iz ove zaklade. Svaka pomoć je zaista dobro došla, a pogotovo ovakva gdje možemo pomoći djeci. Ne samo obiteljima sa više djece, nego u statutu će se odrediti da će se pomoći obiteljima sa manje djece. Da je to potrebno, ja vam mogu reći, prije mjesec dana u Bjelovaru je osnovana jedna udruga majki sa troje i više djece koja su upravo govorila o ovakvim stvarima i ovakvim potrebama za koje nemaju sredstva. Svakako, zaista je hvalevrijedno osnivanje ove zaklade i hvalevrijedna su sredstva koja će se osigurati ovoj zakladi da se takvim obiteljima i djeci pomogne. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Gospođa zastupnica Caparin je, nabrajajući što je sve Vlada učinila za dobrobit djece i za obitelji sa više djece, između ostalog rekla da se poslodavci stimuliraju da zapošljavaju roditelje s malom djecom. To je apsolutno netočno, jer u isto vrijeme se susrećemo da ova država tolerira poslodavce koji ne žele zapošljavati žene koje žele obitelj, koje žele majčinstvo, trudnice nam dobivaju otkaze, zapošljavamo ih na određeno vrijeme, i sad stvarno mi nije jasno, kako to poslodavci se stimuliraju da zapošljavaju roditelje s malom djecom. To naprosto nije točno. U isto vrijeme mi smo ženama, naravno, ponovno omogućili da idu na trogodišnje dopuste, a sad smo ustanovili da te žene nemaju zdravstveno osiguranje, a ministarstvo pere ruke. O čemu danas pričamo? Drugi stavak, gospođa zastupnica Milanka Opačić. **Opačić, Milanka (SDP)** Pa, ispravljam navod gospođe Caparin koja je rekla da ona zna da postoje djeca koja teško žive u jednoroditeljskim obiteljima, ali da ipak prednost treba dati ovima drugima. Naime, gospođi Caparin 188 tisuća djece živi u jednoroditeljskim obiteljima. Od toga 55% ne može se zadovoljiti osnovne životne potrebe svoje djece. Dakle, to je vrlo velika kategorija djece koja žive doslovno na rubu siromaštva. Studija Svjetske banke je prije nekoliko godina upozorila na to da su to djeca kojoj, uz malo pomoći, možemo pomoći, ustvari, da u to siromaštvo ne kliznu, nego da se iz tog siromaštva izvuku. Povreda Poslovnika članak 209., kolegica je rekla svoje mišljenje, a nije ispravila moj navod, jer ja sam upozorila da znam da postoje obitelji sa jednom djecom, ali da te obitelji imaju pravo iz stavka 3. članka 4. na pomoć iz ove zaklade. Dakle, nema diskriminacije jer sva djeca mogu dobiti pomoć. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo saborski zastupnici. Evo, svrha osnivanja zaklade je, po nacionalnoj populacijskoj politici, senzibilizirati hrvatsko društvo prema potrebama i podizanju kvalitete obiteljskog života višečlanih obitelji. Primarni cilj je usmjeren na nematerijalne oblike potpore onim obiteljima u kojima postoji veći broj djece, kao i pružanje materijalnih oblika potpore koje su usmjerene prema nadarenoj djeci. Sufinanciranje pojedinih programa odnosi se na ljetovanje za obitelji s većim brojem djece, zatim izvannastavne aktivnosti, školski izleti, posjete kulturnim ustanovama i događanjima, nabavka informatičke opreme i programa i slično. Sadašnja regulativa ne omogućava primjenu nekih potpora prema individualnim slučajevima, poglavito ako je riječ o djeci iz višečlanih obitelji, posebice onoj koja su darovita i uspješnijim studentima. Uvođenjem pronatalitetnog dodatka od po petsto kuna za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu, učinjen je značajni iskorak u promicanju obitelji s većim brojem djece, ali još uvijek ne postoje sustavne mjere prema obiteljima s petoro, šestoro, sedmoro i više djece. Iznimku čine, naravno, poticaji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za oko pet stotina i trideset obitelji sa osmoro i više djece. Maloprije je gospođa vam je uvijek ovih obitelji i jasna poruka mnogim obiteljima da država ovim obiteljima i djeci poklanja sve važnije mjesto u životu. Zaklada otvara mogućnost proširenja i svojih aktivnosti i prema onim obiteljima i djeci koji nisu obuhvaćeni nekom postojećom potporom. Osnivanje zaklade usmjereno je na demografsko održanje ruralnih i slabo naseljenih područja Hrvatske, a posebnu važnost će imati u zajedništvu u koje će se uključiti i jedinice lokalne i regionalne samouprave, o čemu je također već bilo govora, i institucije koje skrbe o djeci i obiteljima, kao i udruge građana koje okupljaju obitelji sa brojnom djecom. Ja zapravo moram izraziti evo svoje zadovoljstvo i reći ću da sam zaista sretna što ću svojim glasom doprinijeti u donošenju ovakvoga Zakona o zakladi, čiji cilj je nadasve plemenita nakana. Izražavam svoje zadovoljstvo što sam, isto tako, evo samo prije nekoliko dana, imala čast biti krsnom kumom, u svojstvu gradonačelnice, sedmom po redu rođenja djeteta u obitelji u Šibeniku. Ovo je argument temeljem kojega je razvidno da djeca u većim urbanim sredinama neće imati diskriminirajući status. Dapače, otvaraju se veće mogućnosti za nematerijalnim, kao i materijalnim oblicima pomoći.

Nijedna kuna utrošena na djecu, nije dakako utrošena uludo. Ali, kad djelujemo kao parlament, onda moramo djelovati pravedno. Moramo djelovati tako da se korisnici tih naših odluka, koje ovdje donosimo, da budu pravedno obuhvaćeni u cijelom društvu. To ovaj prijedlog zakona ne donosi. Zbog toga on ima i krivi naziv. On bi se trebao zvati Prijedlog zakona o Zakladi Hrvatske za neku djecu jer svakako n isu ovdje obuhvaćena sva djeca. Pitanje logike našeg djelovanja. Da je logika ovog prijedloga zakona da osiguramo novac kroz zakladu, kroz bilo koji oblik, za onu djecu koja žive u obiteljima a koje ostvaruju manje od određene svote. Neka to bude tisuću 663 kune po članu kućanstva a da ne ostvaruju nikakvu drugu ili nikakvu drugu dovoljnu pomoć po nekoj drugoj osnovi. Onda bismo mi ispunili i svrhu ovog zakonskog prijedloga, obuhvatili bismo i ovu djecu ali bismo obuhvatili i svu onu djecu koja su nažalost ispala iz ovog zakonskog prijedloga a da nitko ne zna objasniti zašto. Jer ako je nama cilj pomoći da takvo jedno dijete pa bez obzira da li živi u obitelji s dvoje braće i sestara, troje, sedmero, vrlo važno. Ali da takva obitelj ostvaruje minimum 663 kune po glavi obitelji ili neku drugu svotu koju se govorimo e onda bi djelovali pravedno prema cijeloj društvo. Tad bi svakom djetetu u Hrvatskoj osigurali taj minimum i to bi morao biti razlog našeg djelovanja. Mi međutim ne djelujemo tako nego ovaj zakon djeluje diskriminirajuće, uistinu diskriminirajuće prema djeci. Zašto? Zato što parlamentarna većina, vladajuća stranka izgleda godinama već njeguje kult obitelji s petero i više djece i tvrdi da se kroz taj kult potiče pronatalitetna politika u Hrvatskoj što je najprije netočno. Kad pogledamo broj iz obrazloženja ovog zakonskog prijedloga vidimo da u Hrvatskoj ima 421 tisuća obitelji s jednim djetetom 4 tisuće 990 obitelji s petero djece, s devet i više svega 204 obitelji. Pronatalitetna politika mora ići za tim da poveća broj novorođene djece. Kako? Pa tako da osmjelimo ovih 421 tisuću obitelji s jednim djetetom da idu na drugo dijete, da osiguraju barem prostu reprodukciju. Treće dijete već osigurava proširenu reprodukciju društva. Koji su razlozi da obitelji ne idu na više od jednog djeteta? Različiti Različiti razlozi. Nije natalitetna politika, pronatalitetna politika tako jednostavna stvar da bi tu uvijek bio samo jedan razlog ali jedan od razloga sasvim sigurno jest što mi živimo danas u Hrvatskoj u društvu koje je nesigurno pred budućnošću i svakim danom postaje sve nesigurnije. Pa nemamo odgovore na to. Socijalna slika Hrvatske postaje svakim danom sve lošija. Hrvatska postaje idealno društvo za bogataše, idealno. Ostvarit će dividendu na svojim dionicama, milijunske svote i neće platiti kunu poreza i to ova parlamentarna većina podržava i ova Vlada. Mamić će prodati igrača, ostvarit će milijune eura i neće platiti ni kunu poreza. Neće platiti. A da plati onda bi se mi mogli malo kvalitetnije brinuti o djeci u Hrvatskoj. Zašto Vlada ne predlaže takav zakon da se Mamića oporezuje? Mogli bismo ga ovdje u hitnom postupku izglasati za tri sata i raspraviti, i počeo bi se primjenjivati za osam dana. Da, bi da to jest politika ove Vlade ali politika ove Vlade je zaštita bogatih. Njima se pogoduje neprestano i zato ovo društvo postaje sve teže mjesto za život običnog čovjeka, radnika, umirovljenika kojemu je mirovina, udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pada, umirovljenici žive sve teže. Nema rješenja. Nema makro-ekonomske politike koja bi to zaustavila, zaustavljanje pada standarda građana. Nema je, ne vidimo je, ništa se tu ne nudi. Osnivaju se povjerenstva za praćenje rasta cijena. Govorimo o pronatalitetnoj politici gospodine potpredsjedniče, o tome zašto ljudi se ne odlučuju da imaju barem drugo dijete. Jer u takvom društvu se to teško i odlučiti. Osim ako nisu sigurni da će im to njihovo drugo dijete postati dioničar ili trgovac nogometašima. Ako to budu mogli ostvariti onda im je budućnost djeteta osigurana. Ali ako to ne budu mogli ostvariti, onda kako će prehraniti to drugo dijete, kakvu budućnost da mu osiguraju. Daljnja mana ovog zakona je što on predviđa sredstva zapravo preraspodjelom istog novca od igara na sreću i od kocke a ne kaže ovdje kome će se uzeti. Smanjit će se postotak tog novca za invalide, ide za slijepe osobe. Jer pazite, postoji poseban zakon koji kaže da se novac od toga državni tajniče Adaniću dijeli u postocima. Novac od kocke se dijeli u postocima, ide određeni postotak invalidima, određeni sportašima. Sad se iz te mase misli uzeti, znači od svakoga čvrknuti po nešto. Pa napišite koliko, koliko ćete uzeti slijepim osobama. Napišite da ljudi znaju koliko će po ovom zakonu imati manje. To bi bilo najmanje fer. U najmanju ruku bi to bilo pošteno da to kažete, evo sad će slijepi imati manje zbog toga što ćemo provoditi ovaj zakon.

i na prijedlog saborskog odbora u kojem parlamentarna većina opet odlučuje. Gdje je tu civilno društvo? Gdje je tu struka? Gdje je tu bilo tko osim Vlade same? Znam, ali Vlada ima neke druge instrumente. Pa Vlada ima svoj proračun, pa neka raspoređuje proračun kako misli da je pametno. Šta će joj zaklada? Pa ideja zaklade ne može biti to da su svi drugi isključeni osim Vlade same. I konačno, gluposti koje pišu u tom zakonu. Kaže se da će se upravitelj zaklade razrješuje se po postupku i na način kako je imenovan. gledajmo kako se imenuje. Upravni odbor temeljem javno raspisanog natječaja donosi odluku o imenovanju upravitelja zaklade. Što će i javnim natječajem i razrješavati upravitelja zaklade? Lijevom rukom napisano. To sve predlagatelju nije bitno uopće što je tu sve stavio u ovaj zakon. Prema tome, ideja da se pomogne djeci u Hrvatskoj je dobra, hvale vrijedna i svi ćemo je podržati. svi ćemo je podržati. Ali da napravite prijedlog zakona koji će biti pravedan prema svoj djeci, koji će ispunjavati svrhu zbog koje je osnovan, koji će njegovati kao što ste rekli obiteljske vrijednosti. Ali koje su to obiteljske vrijednosti? Pa jel odgovorno roditeljstvo jedne od obiteljskih vrijednosti? Moralo bi biti. Pa nemojmo poticati neodgovorno roditeljstvo, osim ako nam to nije cilj. Ako nam je to cilj onda je ovo super zakon! Ali biti roditelj znači biti i odgovoran roditelj, ne samo imati što više djece. To nije vrijednost koju bismo morali poticati kao društvo. Osigurajmo obiteljima uvjete da mogu biti odgovorni roditelji. Prema tome, do drugog čitanja napravite pravedan prijedlog zakona. Svi ćemo ga podržati! Hvala. Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Gospođa zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Pa ima niz netočnih navoda. Prvo kolega, a dobro to sam pod ovim, ispred povrede Poslovnika u nesigurnost budućnosti. Nesigurni smo bili u budućnosti koju ste vi stvarali ja mislim, a ova Vlada stvara budućnost sigurniju za djecu nego što je bila kada ste vi ukidali rodiljne naknade i trogodišnji rodiljni dopust. Iako bi vi promijenili prijedlog ovog zakona pa ga nazvali “zakon Hrvatske“ za neku djecu. Riječ je o svoj djeci, ne samo o djeci u obiteljima sa više djece, djece, nego sam vam rekla da članak 4. stavak 3. govori upravo da se uvažavaju i djeca iz obitelji koje imaju jedno dijete.

Kad se brzo govori, onda se zaboravi uključit mikrofon, pa ste cijelo vrijeme to imali. Poštovani zastupnik Ivan Bagarić, slijedeći ispravak. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pošto je sabornica na stanoviti način i svojevrsno kazalište u taj segment ne bih ulazio jer nisam kazališni kritičar. To ostavljam ovdje nazočnom dragom Petru Selemu. Međutim, moram ispraviti dva netočna navoda. Jedan je, sad?/… … da nisu sva djeca pravedno obuhvaćena u Hrvatskoj kad je u pitanju potpora. Trebate znati da treće i četvrto dijete ima pronatalitetni dodatak. Dakle, potiče se na treće i četvrto dijete pronatalitetnim dodatkom. A što ćemo sa djecom kojih je pet, šest i više? Prema tome, upravo je to ciljana skupina na koju se ide sa ovim zakonom. S druge strane kazali ste kako je ovo nesigurno društvo. Pa kako nesigurno društvo? Hrvatska je svakim danom sigurnije društvo u svakom pogledu. Kažete o zaštiti samo bogatih. Ja bih rekao da Hrvatska treba štititi i bogate i siromašnije, a kada ste govorili o Mamiću i ne znam kome, onda ste sinoć mogli pogledati “Otvoreno“ gdje je ministar financija Šuker jako lijepo objasnio kako se čini i što treba činiti i meni sve ovo skupa stvarno podsjeća na to da vi doista zazivate, i osobno mislim,

Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, ja bih se danas, ispraviti netočne navode, a morala bih se složiti sa onim što je izrekao uvaženi kolega Stazić, da pronatalitetna politika nije jednostavna, ponovit ću opet, prije 2000. do 2003. kako se ta politika provodila, kako ju je koalicijska vlast provodila. A također odbijam svaki netočan

Evo ja ću ispraviti jedan navod od zastupnika Stazića, s obzirom da ispravljam ono sve što je netočno rekao ja ne bih pola sata bila gotova. Ali nije točno, još jednom ponavljam da ovim zakonom nisu sve obitelji zaštićene. To nije točno i vi opet dijelite, to je točno, da vi opet dijelite hrvatske obitelji i djecu. svi znamo da ste vi profesionalni dramaturg i ovdje u ovoj sabornici svaku svoju raspravu pretvorite u dramu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. Pustimo dramaturgiju, režije. Nenad (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, po članku 209. treba se ispravljati netočan navod, a ne može se ispravljati točan navod. Prema tome, ako u zakonu piše da se da se osniva za obitelji ova zaklada od petero i više djece, onda se ne može tvrditi da je to netočno što je zastupnik rekao. Ne može se to tvrditi, jer taj institut ispravka točnog navoda još nemamo. Ali ja bih predložio da se uvede kako bi ga zastupnici HDZ-a mogli koristiti normalno u svim svojim intervencijama. Zakon se tako zove, prijedlog zakona se tako zove. Ali taj prijedlog zakona ne isključuje i drugu djecu i ne uključuje jedino samo djecu, samo obitelji sa petero i više djece, pa se ne bi moglo raditi o povredi Poslovnika stoga. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Poštovani kolegice i kolege. Evo, mene prvenstveno rasprave kolega iz oporbe potakle javit se na ovu temu i govoriti više od potrebe da branim ovaj zakon, odnosno ovaj Prijedlog zakona o Zakladi “Hrvatska za djecu“ naprosto iz razloga što svatko normalan i ja uopće ne sumnjam da ćete i vi apsolutno dati potporu ovome prijedlogu. Jer svakoj normalnoj državi i politici su djeca ispred svega i iznad svega. Međutim, način na koji doista oporba raspravlja o zakonima koji dolaze od Vlade u sabornicu, za mene osobno je vrlo čudan. čudan. Način na koji vi raspravljate, meni je vrlo čudan. Ja bi vrlo kratko se osvrnuo dijelom na vaše rasprave, a onda bih kazao još što imam kazati u svezi s ovim. Kad se kaže da Vlada malo čini, da je nedovoljna, da je isključiva, da, ne znam ni ja, da selekcioniramo djecu, da ovo, da ono. Vi naprosto govorite stvari koje ne stoje. stoje. Ja razumijem da je stvar oporbe da kritizira, da potiče, da čini zakonske prijedloge boljima. I to je posve razumljivo. Međutim, ako se to ne čini, a čini se, određeni igrokaz zapravo kako bi se nešto što je sasvim dobro i sasvim normalno, i ako tog nečeg nema što bi trebalo napravit, ona je na određeni način ismijava, onda je to stvarno besmisleno. Ja uopće ne sumnjam da, recimo Vlada nije išla s ovakvim jednim zakonom ili sličnim, da bi iz vaših redova došao prijedlog kako bi to trebalo učiniti. Dakle, kad se nešto čini, e onda što se to čini. Kad se ne čini, zašto se ne čini. Kad se između, ne znam, ZERP-a i Europske unije bira Europska unije, ali kad treba glasovat i onako kako nam nije lagano itd., onda se za to ne glasuje. za to ne glasuje. Kad se hoće govoriti protiv korupcije i raditi protiv korupcije, a kad se donose takvi zakoni, onda se sve ono što se čini i što se radi, ne samo da se nastoji poboljšati unaprijednjom, onda se zapravo to ismijava. I to je zapravo posve neprihvatljivo, bar sa moje točke gledišta. Dakle, pošto sam u nekoliko navrata i već ispravkama netočnih navoda govorio o tome, mislim da više se ne bi na to vraćao i ne mislim da je to dobro. Kratko i jasno, nitko ovdje nije isključio ni jedno dijete. Nitko ovdje nije privilegirao ni jednu skupinu. Nitko ovdje nije razvrstao djecu u Hrvatskoj na gradsku i ruralnu. Ovdje se naprosto radi o tome da je logično pretpostaviti, da svaka obitelj želi jedno ili dvoje djece, i da ih rađa. I samim tim i svim onim što je Vlada dala i porodiljne dopuste i sve skupa, na određeni način se to promovira. Vlada je donijela i još uredbe i sve što je bilo potrebno za pronatalitetni dodatka za treće i četvrto dijete. Ostali ste, pa tada ste vi davali primjedbe kako, a što je sa djecom petim, šestim i sedmim, pa ja se sjećam u prošlom sazivu Sabora, stalno ste kritizirali i postavljali pitanje što je sa petim, šestim i ne znam kojim djetetom. I sad Vlada intervenira, e sad vi kad to činite, vi onda diskriminirate ove koji imaju dvoje i troje djece. Pa stvarno neshvatljivo. Pa dajmo malo reda u tom svemu. svemu. Vlada naprosto ovog časa je napravila prioritet, ciljanu skupinu i njoj se više obraća, ne isključuje nikoga. Isto onako kao što ako u nekoj sredini treba napraviti interni odjel, to ne znači da su domovi zdravlja zapušteni. Ako treba čovjeku operirat slijepo crijevo, to ne znači da nije primio zdravstvenu zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prema tome, klonimo se toga i to je stvarno neuvjerljivo. Mislim da se zapravo ovdje razlikujemo po još jednom osnovu, a to je ipak i određeni vrijednosni stav prema djeci, prema broju djece i prema politici u svezi sa svim tim. Vi polazite, dakle jedna strana ove sabornice polazi od toga da ako netko ima jedno ili dvoje djece i onda nema sve neke uvjete ili preduvjete, onda neće imati treće i četvrto. Pa ja vas onda pitam, a što je sa bogatašima koji se guše u svom bogatstvu, a nemaju ni jedno dijete ili imaju jedno ili dvoje, al' nemaju ih petero. Prema tome, dakako da je dobro i na nama je svima da gradimo državu, da gradimo društvo koje će biti potpora svakoj obitelji. Međutim, budimo sigurni da nećemo postići to, bez obzira što je Hrvatska sigurno svaki danom stabilnija i bogatija, da ćemo postići to, da to će bogatstvo rezultirati većim brojem djece. Ja se upravo bojim zablude, uboda svake vrste i sloboda koje ljudi sebi daju za pravo, a pritome niječu ili ne vide da ova država, da ovaj narod umire. umire. Ovaj narod ovog časa umire. I to treba jasno kazati. U posljednjih 100 godina oko milijun i 200 tisuća ljudi fali u ovoj državi samo zbog negativnog salda salda emigracija. Samo uslijed emigracija, ljudi su izračunali da toliko ljudi fali. A da ne govorim o elementima i nije ovo pitanje, nije ta tema demografije, ali je sama po sebi jer se odnosi na djecu, onda mi moramo znati da je to tako. Mi moramo postaviti dijagnozu i postavit se pošteno prema tom pitanju a ne zatvarati oči i ne kritizirati ono što već je i što postoji. Onaj tko hoće imati jedno ili dvoje djece, i to se za to odlučio iz ovog i iz onog razloga, pa makar i ako misli da to ne može izići na kraj sa više djece, ja uopće ne sumnjam na broj ni od vas ovdje, a ja osobno nisam imao ono što imaju moja djeca. Međutim, uvjeravam vas, i u to ne sumnjam, njihovo, moje djetinjstvo, a i vaše nadam se nije bilo manje sretno od djetinjstva moje vlastite djece. Prema tome, svakako što više, to bolje u svakom slučaju, ali doista, nije u šoldima sve. Tko hoće jedno ili dvoje djece, ne može od to jedno i dvoje djece očekivati jednog športaša, jednoga Gorana Ivaniševića, jednoga Niku, Niku ovoga moga dole, Kovača, ne znam koga, jednoga istraživača, jednog graditelja, jednog manekena ili ti ne znam koga. A da ne govorim o tome da treba i produžiti život ovom narodu. Unutar borbe za jedno ili dvoje djece nema života u ovom narodu. Prema tome, dobro je došlo svako dijete, dar onom tko ima, i imati djecu je veliki, međutim, ne bude li u ovoj državi djece, onda uzalud nam trud svirači. Dakle, konačno, ovaj zakon je usmjeren na više djece. Usmjeren je, ne na poticanje rađanja, koliko na onu djecu koja već jesu tu, na živu djecu. Oni su tu u obitelji, prema tome njima trebamo pomoći. Ma koliko iz vaših usta, ja ne sumnjam da vi uopće, ja znam da vi želite dobro, međutim vi govorite iz pozicije oporbe, a osobito sad kada je televizijski prijenos, onda treba govoriti i kritizirati Vladu, onda nema veze o čemu i što. Ja ne sumnjam da vi želite dobro. Pa dajmo onda shvatimo, više vrijedi lipa pomoći, rekao bi narod, bilo kojem od ove djece, nego tisuću kuna suosjećaja. Prema tome, ovo što Vlada radi, radi tisućama kuma, ja bih rekao, radi milijunima kuna. To je dakako vrjednije od stotina milijuna suosjećanja koja dolaze, ma iz čijih usta. I zaključno, ja vam predlažem gospodine državni tajniče, da kad otvorite ovu zakladu ako Bog da, da otvorite, a otvorit ćete vjerojatno i web stranicu. Po meni bi bilo vrlo lijepo da se na toj web stranici ponudi mogućnost svakom državljaninu, svakom građaninu ove zemlje i svakom poduzeću ili bilo kome drugome da se može učlaniti i biti, recimo prijatelj djece. Evo, za vrijeme rata je bila jedna institucija koja nije nevažna i nije nebitna i igrala je, po meni, vrlo važu ulogu, a to je tzv. kumstvo djeci. To znači, obitelji koje su … /Govornik se ne razumije./ … djecu a država nije tog časa bila u stanju preuzeti na sebe odgovornost, onda su neki ljudi kazali u redu, ja ću preuzeti ne znam ni je, ili bogatije obitelji itd. Ta kumstva su, odnosno ta potpora je bila značajna za brojnu djecu. A zamislite sada da mi napravimo takvu jednu stvar, da ju podignemo na jednu takvu razinu gdje bi se ljudi nadmetali, gdje bi bilo stvar društvenog prestiža da ja sam kum jednog djeteta. Ja sam zapravo podupiratelj podupiratelj jednog djeteta, jedne obitelji. Ja imam pravo staviti u svoj logo, svoje firme, svog poduzeća, moje poduzeće je prijatelj djece, a zaklada za ovu djecu u tom smislu bi prerasla onda i ovu skupinu i bila bi i ono što vi želite. Prema tome mi bi mogli čak osmisliti jednu možda ne znam ni ja kakvu, značku ili bilo što, što bi se zapravo tada dodjeljivalo, pa bi ljudi kao što prigodom ne znam ni ja obilježavanja ovog ili onoga nose određena znakovlja kao znak ne znam … /Ne razumije se./ … ili znanstvene ili koje pripadnosti da bi i to bila jedna ja bih rekao vrlo lijepa zvjezdica u činu bilo koje osobe i bilo koje institucije. Hvala lijepa. Hvala. Nekoliko replika. Prva, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Najprije protiv vašeg izlaganja ustajem replikom, a ne kao vi meni ispravkom netočnog navoda, ali to je vjerojatno zbog toga što vi niste imali hrabrosti, nemate i nikad nećete imati hrabrosti da se izložite riziku odgovora na repliku. Drugo, svim tim svojim ispravcima netočnih navoda koje neprestano upotrebljavate, konstantno napadate kazalište, time pokazujete isufincijenciju svojih vlastitih kulturnih potreba i riskirate da se zamjerite kolegi Selemu. Treće, kažete da zakon nije privilegirao ni jedno dijete. Članak 4. korisnik potpora ovog zakona je obitelj koja u zajedničkom kućanstvu ima najmanje petero djece ili dijete iste obitelji. Ponavljam vam, najmanje petero djece ili dijete iste obitelji. A onda dalje, iznimno korisnik potpora može biti i neko drugo dijete ako i kad to bude nekim općim aktima zaklade. Logika ovog zakona je potpora jednima, a ne svima. Dalje, kažete da je danas Hrvatska sigurnija i bogatija. S vama se ne slaže premijer vaš, predsjednik vaše stranke koji kaže najvažnije da nismo gladni, to je najvažnije. Da, najvažnije je da nismo gladni. I zadnja stvar. Ovu vašu logiku liječenja s pomoću djece, s pomoći djeci ja ne shvaćam. Vi kažete pa nećemo valjda svoj djeci da bi pokazali pravednost, operirati slijepo crijevo. Pa jasno da nećemo, zato što moramo jednome. Pa jasno! Ali tu logiku prenositi na materijalnu pomoć djeci koje može živjeti u jednoroditeljskoj obitelji, a da nema ovih tisuću 663 kune minimum, a mi ga ovim zakonom isključujemo, e tu logiku, na tu logiku ne može se primijeniti vaša medicinska logika operiranja slijepoga crijeva.

Dakle ovako, ni najmanje nisam podcijenio kazalište nego sam kazao da je Sabor svojevrsno kazalište. Ali sam kazao, nisam stručnjak za ocjenu vaših nastupa iz te pozicije nego sam se onda pozvao na našeg profesora koji se nekad i time bavio. Prema tome ne dovodim u pitanje niti odnos svoj sa uvaženim našim profesorom, a niti sam povrijedio bilo koga u kazalištu. S druge strane, vi stalno nama pokazujete i otkrivate toplu vodu da se ovo odnosi i na peto, šesto itd. dijete. Pa je! Pa to i je cilj. Ali vi istodobno niti vas zanima niti slušate kada mi kažemo da postoji pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete, a nema za peto, šesto. Prema tome mi s ovim na određeni način poravnavamo taj nedostatak i u tome je stvar. Šta je ono još bilo? A da, kad sam govorio o medicinskim usporedbama, pa nisam govorio o liječenju djece i vađenju slijepih crijeva djece nego sam napravio paralelu. Dakle mi ovdje sada govorimo o politici pronatalitetnoj i kada govorimo o jednoj djeci, htio sam reći ne isključujemo drugu onda sam kazao, to je isto kao što u jednoj bolnici, u jednom gradu imamo potrebu za jednim internim odjelom, to znači, to ne isključuje da ne trebamo dom zdravlja. Prema tome, samo sam to rekao. Sljedeća replika, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Uvaženi kolega Bagarić se čudom čudi zašto i kako oporba kritički analizira prijedloge Vlade koji dolaze pred ovaj Visoki dom. Ja ne znam od kuda prostor uopće za čuđenje takve vrste, jer zadaća oporbe nije apologija vlasti, ne bi smjela biti niti zadaća vladajuće većine. Međutim gledajući kako se vi silno patite s vremena na vrijeme stisnutih zuba jer bi rekli nešto, ali ne možete, jer vas priječi stranačka stega, katkad i mi moramo reći ono što vi mislite. Ali najčešće zapravo se radi o tome da pokušavamo na svake moguće načine one prijedloge koji dolaze iz Vlade Republike Goran (HNS)** Učiniti još boljima. Jer doista je istina da je želja za boljitkom želja koju dijelimo svi. U svakome slučaju kada vi kažete ovdje nitko nikoga nije diskriminirao, čini mi se da pokušavate anticipirati što će i kako će zaklada djelovati. Na žalost, nećemo moći o tome razgovarati jer ovaj zakon predviđa da zaklada daje izvješće Vladi. Dakle ako ne kažemo sada ono što u korijenu, u temeljima te zaklade mora biti čvrsto, ispravno, čestito i pošteno, pa onda i pravedno, nećemo više nikada imati tu priliku nego će Vlada redovito dobivati ta izvješća, mi nećemo znati što se tamo događa. Još na kraju da kažem. Kad kažemo da u prijedlogu ovog zakona ima čitav niz nedostataka koji su fundamentalne naravi, a to je da predlagatelj ne razumije ideju zakladništva, da nije osigurao zakladni kapital, da svojim ciljevima i misijom zaklade preusko, preskučeno ide onda naravno da želimo dobro toj zakladi jer želimo da ona postoji dok god bude potrebe, poticati djecu koja su deprivirana. Prema tome, upravo zato da bih vam dao priliku da nešto kažete, tražio sam repliku a ne ispravak netočnog navoda kojim se služite vi, kako biste zapravo spriječili diskusiju o meritumu stvari. A inače oštro prosvjedujem gospođo Šolić, nemojte diskutirati a da niste spomenuli Bandića bar jednom.

ja ne izbjegavam raspravu s vama niti bilo s kim na svaku od tema. Međutim, kada sam ispravljao vas, a nisam vam davao repliku, onda vi trebate znati da prema Poslovniku kada govorite vi iza ove govornice, ja ne mogu dići repliku uopće. Dakle ne mogu po Poslovniku, mogu samo ispraviti netočan navod, netočan navod sam isp Vi ste kazali kako upravno vijeće, kako će ne znam Bogom dana vlast staviti ljude koji će voditi ovu zakladu iz vlasti itd., a biti će i nesposobni neće znati upravljati itd. Ja sam ukazao da ministarstvo iz kojeg dolaze tih ljudi, i sve ono što ovdje stoji uredno u prijedlogu vezano za upravno vijeće, ne vijeće nego upravni odbor su zapravo stručnjaci koji sve to jesu, što vi kažete da nisu. S druge strane kada govorite da je vaša uloga kritizirati, kritički analizirati, izvrsno. Apsolutna. Ali ja se čudim kako to izostaje. Tog nema. Nego što ima? Vi unaprijed ste kazali da niste vidjeli gori materijal u Saboru. Prema tome, ja tvrdim da odavno nije bolji došao materijal ovdje, a vi kažete da nije mogao biti gori. Prema tome, mi se razlikujemo u polaznim osnovama. Vi ste protiv ovog materijala, ja sam za njega. Prema tome, ne uzimam vam pravo da kritizirate i da kritički analizirate ili ne znam da se osvrćete, ali da sve odbacite na račun kritike, onda to nije dobro. A kada je u pitanju red u stranci. Pa mi zato jesmo u vlasti. Zato što imamo red u stranci.

ali morao sam neke stvari jer slušam ovdje već duže vrijeme s obje strane i s lijeve i s desne ova prepucavanja. Ali evo vi ste me ponukali da se javim. U mnogim stvarima bi se složio stvari sam morao, na neke stvari sam morao reagirati. Naime, ovdje se stalno provlači da je ovo dio i pronatalitetne politike. Vi ste to manje zastupali nego neki drugi koji to da kažem dogmatski zastupaju to je dio pronatalitetne politike. Ja bih vas priupitao da li će netko planirati obitelj s pet i više djece upravo iz razloga koji su nabrajani ovdje ovim zakonskim prijedlogom, a to je zbog ljetovanja obitelji, zbog organiziranja školskih izleta itd. Vi ste onu prazninu od 2 i 5 sa trećim i četvrtim djetetom popunili da kažem tako mjerama i stopama koje je Vlada donijela u svrhu također pronatalitetne politike. Mislite li da je to dovoljno, ono dakle ono što je ponuđeno obiteljima sa troje i četvero djece i da su oni s time sve završili. Ja bih rađe, bio bih sretniji kada bi ovaj se zakon koji bi ja nazvao zakon o zakladi 5+, zvao zakon o zakladi 3+ onda bi, dakle, ako smo zaključili da treće dijete donosi onu prevagu dobit u demografskom smislu za demografski razvoj Hrvatske i poboljšanje demografske slike Hrvatske onda bi, moramo razmišljati o svim mogućim uvjetima koje možemo pružiti obiteljima s troje i više djece. A da se netko odlučuje da ima petero djece zato što će mu dijete ići na ljetovanje, ne znam u Stari Grad ili ne znam ni ja gdje ili da će ići na izlet na Markov trg gdje je nedavno zabranjeno okupljanje ili da će ići na izlet da vidi da vidi kip kralja Tomislava ili ne znam ni ja što. Teško da će takva mjera biti. Dakle, ovaj zakon teško će promijeniti mišljenje roditelja o tome da treba imati ili da će planirati petero i više djece. Ono što ću što ću govoriti u slijedećoj točki dnevnog reda to je da postoje mnoge druge mjere kojima se može pomoći razmišljanju roditeljima koji imaju više djece i da bude to prava pronatalitetna politika, a to je da nam budu dječji vrtići besplatni kao što je u drugim zapadnim zemljama. Još sam nešto htio reći. Govorite i o poreznoj stopi o kojoj je govorio gospodin Stazić, pa ste mi usput spomenuli da bogataši koji nemaju djece će pomoći itd. Volio bih i to vidjeti. A za poreznu stopu takvih trebala bi drugačija porezna politika nego što je imamo, dakle izmjene i u poreznom zakonu. Još nešto, govorili ste o emigraciji,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ako mogu tako kazati, kolega Grubišić meni se sviđa vaša replika za razliku od destruktivnih replika kakve smo čuli maloprije. ovo je upravo kritički analizirati, osvrtati se, kritizirati, i zapravo činiti bolje. Ja se slažem s jednim dijelom vašeg izlaganja, no međutim moram vam ipak ukazati na jednu stvar. Dakle, ovdje uredno stoji da je nacionalnom populacijskom politikom mjerom 10. u području skrb o djeci propisano osnivanje neprofitne zaklade „Hrvatska za djecu“. Dakle obveza je već ove Vlade da to napravi i obvezala se također dokumentom koji smo mi donijeti čijim se sredstvima pridonijelo razvoju poželjnog pronatalitetnog trenda, osnaživanju obitelji s većim brojem djece. Svaka ove zaklade po nacionalnoj populacijskoj politici je senzibilizirati društvo, to je ono što sam govorio, da da, za potrebe i podizanje kvalitete obiteljskog života višečlanih obitelji. Dakle naprosto, ciljana skupina. I to mi priznajemo. Više one obitelji koje imaju više djece, podrazumijeva se da više djeca treba više potrebe. Također ono osvrtanje prema odnosno ukazivanje pozornosti djeci u ruralnim prostorima, ponavljam to znači, to ne znači zapostavljanje djece u gradovima, nego se pretpostavlja da djeca u selima u manjim mjestima imaju manje mogućnosti i za šport i za glazbu i za sve drugo. Prema tome, u tom smislu ide ova zaklada. Hvala.

Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ova rasprava traje već dosta dugo i mislim da su prilično u njoj jasna stajališta. Ja bih u svojoj raspravi zapravo htjela prezentirati stajalište koordinacije udruga za djecu ovom zakonu. Obzirom da koordinacija udruga za djecu djeluje u Hrvatskoj već četiri godine, posljednjih dana kao i formalna mreža udruga koja se bave djeci. Čini ukupno je preko 30 udruga i oni sudjeluju u radu i Savjeta za razvoj civilnog društva i u radu Vijeća za djecu i zapravo svih ovih godina do sada smo imali čuti od Vlade izrazito velika zalaganja i razvoj civilnog društva kao i za uključivanje zainteresirane javnosti i sa ovog dijela društvene scene u procesu donošenja zakona. U pismu koji su oni poslali brojnim saborskim odborima, ali i nekima od nas zastupnika, koordinacija udruga za djecu izražava izrazito zaprepaštenje činjenicom da nitko od udruga za djecu nije imao informaciju o tome da će se osnovati zaklada. One su, te sve udruge koje se bave djecom, vrlo neugodno iznenađene činjenicom da se o ovako važnoj stvari nije raspravljalo niti na Vijeću za djecu, koje je savjetodavno tijelo Vlade, koje je Vlada sama formirala, upravo oko ovih poslova i u procesu donošenja upravo ovakvih zakona i ovakvih odluka. Stoga, predstavnici, odnosno Upravni odbor koordinacije udruga za djecu zaključuje da je predlaganje odluke o donošenju, osnivanju zaklade, bez prethodne javne rasprave, krajnje netransparentno i neusklađeno s minimalnim standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, pa čak i s nekim demokratskim standardima, koji se tako sporo i polako implementirati u politički život Hrvatske. Ono što su ovdje govorili brojne zastupnice i zastupnici, na to nas upozorava i koordinacija udruga za djecu. Oni se u odnosu na članak 4. stavak 1. prijedloga zakona u kojem se navodi kako korisnik potpora zaklade i obitelji koja u zajedničkom kućanstvu ima petero djece ili dijete iz te obitelji, govore da je zaklada zamišljena kao potpora isključivo višečlanim obiteljima, što koordinacija udruga za djecu ocjenjuje diskriminatornim i suprotnim Konvenciji o pravima djeteta koji se odnose na pojedino dijete, a ne na skupinu djece iz višečlanih obitelji. Oni upozoravaju da stavkom 3. se uspostavlja mogućnost da korisnik potpore zaklade može biti obitelj s manje djece ili dijete iz te obitelji, ali s time oni ocjenjuju da se samo potvrđuje povlašteni položaj višečlanih obitelji i djece iz tih obitelji. U tom kontekstu, upozoravaju nas iz koordinacije udruga za djecu, dakle, iz svih važnih udruga u Hrvatskoj koje se bave djecom, da nije jasno zbog čega su i u kojem pogledu djeca iz višečlanih obitelji u samom početku ugrožena ili zakinuta, odnosno zašto se apriori pretpostavlja da su u materijalnim pravima i mogućnostima više zakinuta od djece npr. nezaposlenih roditelja, roditelja koji su bolesni i nesposobni zarađivati, samohranih roditelja, odnosno djece s nekim oboljenjima. Osobno, a vjerujem i sva ona zainteresirana javnost, na to pitanje očekuje odgovor i nadamo se da ćemo ga čuti u završnom izlaganju predlagatelja. Koordinacija udruga za djecu također se osvrće i na pronatalitetnu politiku Vlade, oni kažu da je smatraju pozitivnom i da je podupiru. No međutim, da smatraju da predviđa zaklada ne predstavlja dobar puta za rješavanje ovog problema budući da država ima na raspolaganju brojne druge instrumente za poticanje nataliteta, i to je sve ono o čemu smo ovdje danas, između ostalog, i govorili, međutim, da s druge stranice članice koordinacije udruga za djecu i ostale organizacije civilnog društva, imaju projekte koji pridonose rješavanju ovih problem i oni zapravo smatraju da osnivanje ove posebne zaklade nije potrebno. I onda podsjećam na jedan dosta zanimljiv detalj koji još nije ovdje bio spomenut u raspravi i koji mene interesira. Kolegice i kolege, vi znate da od '91. godine u Hrvatskoj postoji Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske gospođe Ankice Tuđman, koja između ostalih aktivnosti, upravo kao prioritet ima predviđenu pomoć za djecu iz višečlanih obitelji. Zašto osnivamo još jednu zakladu sa istom svrhom? Mi zakladu već imamo. Koordinacija udruga za djecu se buni na predviđeni način financiranja zaklade. Njima nije jasno kako to da je ostalo na pozicijama Ministarstva obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti, značajan iznos od 8 milijuna kuna neutrošenih sredstava u 2007. godini koji su trebali biti za financiranje organizacije civilnog društva koji se bave borbom protiv ovisnosti i problemima zadovoljavanja potreba s invaliditetom, i oni ocjenjuju posve neprihvatljivim ta sredstva alocirati na zakladu zakladu za djecu, obzirom da i u problemu osoba s invaliditetom, odnosno zlouporabe opojnih droga, također su potrebne brojne druge aktivnosti. Koordinacija udruga za djecu je zatražila i imali su sastanak u Uredu pravobraniteljice za djecu. Te bilješke o tom sastanku možete naći na web stranicama pravobraniteljice. Tražili su raspravu ovdje u odboru, no međutim, očito je nekome u Vladi sinula ideja, idemo napraviti još jednu zakladu da bi se malo promovirali i pokazivali kako smo jel'te kao jako brižni, a o tome niti uključuju zainteresiranu javnost, niti im je zaista stalo do dobrobiti sve djece, nego se orijentiraju na jedan uski segment višečlanih obitelji za koje, ponavljam, već postoji zaklada u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Mislim da je izuzetno dobro što je kolegica Lugarić upozorila na jednu dimenziju problema i da često u Saboru raspravljamo o pronatalitetnoj politici, i svatko polazi od svojeg stanovišta tvrditi zašto u Hrvatskoj obitelji nemaju više djece. Koordinacije udruge je upozorila na tri, četiri stvari koje sam dobro razumio. Zbog čega smatraju da cilj zaklade neće biti do kraja upozoren? Ja bih bio daleko sretniji da uvijek, ne samo sada, nego uvijek kada Vlada dolazi pred Sabor s određenim takvim prijedlozima, imamo, ne podatke nego dokaze i da pitamo roditelje obitelji s jednim ili dvoje djece, zašto nemaju više djece. Da li je to samo pitanje novaca, da li je takvo istraživanje u Hrvatskoj uopće napravljeno, da li je to samo pitanje novaca ili bi na prvo mjesto stavili stan za mlade obitelji, posao, mjesto u dječjem vrtiću, da li ga ima, mogućnost upisa u srednje škole, na fakultet? Da li su i to problemi nataliteta ili pronatalitetne politike? Ova zaklada to ne rješava i ne mora to rješavati, ali kao osnivač zaklade koja pomaže građanima, a posebice djeci, u zdravstvenoj domeni, prije desetak godina, uvjeravam vas i da na tom području postoje ozbiljni problemi, posebice s onom djecom, kao što je kolega Bagarić rekao živuća, već koja i postoje, a koja imaju posebne potrebe ili poteškoće. Pa, primjerice kupiti kompjuter slijepom djetetu prilagođen slijepom djetetu košta vam 75 tisuća kuna. A bez tog kompjutera dijete ne može završiti školu, ni osnovnu, ni srednju. A ni po jednom sustavu državnih pomoći, ni u socijali, ni u zdravstvu, država ne pomaže u takvim slučajevima, a takve djece, u redovnom sustavu školovanja u Hrvatskoj, u osnovnim i srednjim školama, ako imam točne podatke, već je preko 156.

ovdje staru debatu nas koji smo bili ovdje u starom mandatu, koja se vodila oko pronatalitetne politike kada smo neki od nas prilično bezuspješno pokušavali upozoravati da je u Hrvatskoj borba za prvo, odnosno drugo dijete. U Hrvatskoj je, po prosječnoj obitelji 1,4 djeteta i mi se ne trebamo boriti za peto, šesto i deseto dijete. Mi imamo borbu u Hrvatskoj za drugo dijete. I meni bi bilo drago kada bi kolege iz većine shvatile i prihvatile tu realnost i ne bavile se ovakvim, pomalo i demagoškim akcijama, nego zaista pokazale, uvažavajući svu hrvatsku stvarnost i naše interese da im je zaista stalo do one prave, iskrene i potrebne populacijske politike. Hvala lijepa. Hvala. Zaključno u ime predlagača gospodin državni tajnik Stjepan Adanić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo ja ću vrlo kratko reći da je cilj ove Vlade, zapravo Vlade u prošlom mandatu, znači od 3. do 7. godine postignut je veliki cilj a to je da je zaustavljen pad nataliteta koji je do 2003. godine bio evidentan. Znači, imali smo zabrinjavajući pad nataliteta i to je veliki uspjeh ove Vlade da je zaustavila taj pad i natalitet je krenuo u bolje dane kako bi se to reklo. Isto tako, moram podsjetiti ovdje ishodište svih naših dilema i ovog zakona odnosno prijedlog zakona je u nacionalnoj populacijskoj politici, ovaj Sabor je 2006. godine u studenom mjesecu u području skrb o djeci u mjeri 10. propisao, citiram: "osnovati neprofitnu zakladu "Hrvatska za djecu" čijim bi se sredstvima prinijelo razvoju poželjno pronatalitetnog trenda i osnaživanju obitelji s većim brojem djece". djece". Znači, mi ostvarujemo zaključak Sabora. Ne znam gdje je problem. Isto tako, moram ovdje reći da zakladom upravlja upravni odbor od sedam članova i mi svi ovdje jako dobro znamo da će Vlada Republike Hrvatske imenovati te članove iz redova eminentnih i priznatih stručnjaka. apsolutno moraju biti eminentni i priznati stručnjaci jer drugačije ne bi mogla funkcionirati. To je naš na neki način i zahtjev. Dalje, zaklada se financira to je točno iz prihoda iz igara na sreću i to sukladno članku 17. stavku 5. Zakona o zakladama i fondacijama ali i iz drugih sredstava darovnicama i drugih prihoda koji će biti u kapitalu te zaklade. Isto tako, tako, moram također reći da ovaj zakon zbilja nikoga ne diskriminira ali ima svoju ciljnu skupinu a ciljna skupina je znači peto, šesto, sedmo dijete jer je osmo i ostalo dijete na neki način već Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti financira isto kao i treće i četvrto gdje daje pronatalitetni dodatak. A nizom pronatalitetnih mjera koje sam spomenuo u uvodnom izlaganju ide na dobrobit djece, prvog i drugog djeteta. Isto tako moram reći da mi pripremamo i novi zakon, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama koji će i nezaposlenim ženama, nezaposlenim rodiljama, poljoprivrednicama znači oni koji ne rade isto tako omogućiti prava kao da su zaposlene za vrijeme rodiljnog dopusta. Također moram reći da nije točno da smo mi uzeli sredstva na račun udruga civilnog društva. Gledajte, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ima točno propisana sredstva koja je dalo na natječaj svim udrugama civilnog društva koje su se na natječaj javile i ta sredstva su potrošena. Druga stvar što je bilo višak sredstava koja nisu se na početku godine mogla planirati jer ljudi su se …/Govornik se ne razumije./… pa je bilo više sredstava za tu godinu i ta sredstva će biti potrošena isključivo za dobrobit ovog društva. Isto tako treba se naglasiti da osobe sa invaliditetom ne samo da nisu diskriminirane odnosno oštećene nego da mi ove godine za razliku od prošle godine 2007. smo predvidjeli gotovo dvostruko veći iznos za osobnog asistenta. Znači, mi ćemo ove godine imati 15 milijuna kuna za potrebe uvođenja osobnog asistenta. Natječaj je upravo u dnevnom tisku i još traje, traje 30 dana. Ja mislim da udruge za osobe s invaliditetom će se javiti na taj natječaj i da ćemo povećati broj broj tih osoba koje će dobiti osobnog asistenta što je nama veliko zadovoljstvo. Isto tako, ove godine i više to neće biti pilot projekt. Govorimo u odnosu da je to pilot projekt, vi ste isto to rekli nekoliko puta. Mi smo u izradi novog zakona o osobnom asistentu. Znači, radimo i taj zakon i mi se nadamo da će on biti do kraja godine ove gotov kako bi to postalo zakonska norma. Što se tiče prijedloga gospođice Lugarić ona je rekla da je dobila neko pismo Koordinacije udruga za djecu. Točno je, i ja sam to pismo dobio. Međutim, oni kažu da ovaj zakon nije bio na Vijeću za djecu. Nije mogao biti iz jednostavnog razloga što Vijeće za djecu još nije konstatirano ovo novo. znate kakva je bila situacija. Znači, konstituira se. Ovih dana će biti, ovaj tjedan i slijedeći će biti konstituirano Vijeće za djecu a isto tako ova Koordinacija udruga za djecu je sudjelovala u izradi nacionalne populacijske politike i ona točno zna što je propisano mjerom 10. i oni su točno upoznati s time. Druga je stvar što na neki način oni imaju neke sad primjedbe zašto postoje dvije udruge "Hrvatska za djecu" pa ova udruga. Ova udruga je formirana zakonom. Znači, Vlada je dala prijedlog, Sabor će usvojiti zakon i ta udruga će imati puno više sredstava i puno više mogućnosti da radi za interese i dobrobit djece nego ostale udruge. U tome je zapravo cijeli smisao. Znači, ja svima vama koji ste sudjelovali u toj diskusiji zahvaljujem na vašim primjedbama, na vašim sugestijama. Mi ćemo sve sugestije i primjedbe koje idu u interesu dobrobiti djece prihvatiti, razmotrit ćemo sve te primjedbe. U Ministarstvu imam tim stručnjaka koji radi na tom zakonu i nadam se da ćemo u drugom čitanju napraviti jedan zakon odnosno ponuditi jedan zakon koji će biti jednoglasno prihvaćen ova problematika djece, obitelji je vrlo znači problematika koja dira dušu svakog od nas. A isto tako, završno ću reći. Gospodin Bagarić je rekao zašto nemamo neke tvrtke ili neke druge bogataše koji bi financirali djecu. Dobro ste to rekli. I Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je upravo u natječaju u sredstvima dnevnog priopćavanja, u Vjesniku možete pročitati dana je otvoren natječaj za tvrtku "Prijatelji obitelji djece" i za lokalnu zajednicu "Prijatelj djece i obitelji". Prema tome, mi već kao Ministarstvo obitelji i branitelja smo izuzetno senzibilizirani i već taj natječaj imamo i za Dan obitelji a to je 15.5. ove godine ja se nadam da će najbolje tvrtke koje pomažu obitelji, koje pomažu djecu, da će najbolja lokalna zajednica koja pomaže obitelj i djecu dobiti te vrijedne nagrade sve u smislu i interesu i dobrobiti djece. Hvala lijepa. Hvala. Imamo dva ispravka. Gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Gospodin državni tajnik je ustvrdio po meni netočno da ovim prijedlogom zakona udruge civilnog društva i osobe sa invaliditetom i ostali neće biti zakinute ili diskriminirane. To naprosto nije točno zbog toga što ste vi predvidjeli sredstva iz sredstava od ove Lutrije, igara na sreću i slično, niste rekli u kojem iznosu i niste pri tome rekli kome ćete uzeti, koji postotak od kojih udruga ćete uzeti. Prema tome, ovim prijedlogom zakona ipak će u jednom dijelu biti i diskriminacija i zakinuće. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa Vesna Škulić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa ovako gospodine državni tajniče. Koliko god se mi trudili da ne dokažemo diskriminaciju ona postoji. Obzirom da djeca s teškoćama neće moći koristiti sadržaje u bilo u bilo kojim recimo izletima, ovome, onome iz prostog razloga što su prostori nepristupačni. To je kao prvo. Kao drugo, stvarno bih voljela da mi dokažete da će zakon profunkcionirati ove godine osobnom asistentu, obzirom da ide natječaj za još 300 osoba osoba s invaliditetom za dobivanje instituta osobnog asistenta. I isto tako bih više voljela da možda se osnuje zaklada za ortopedski dodatak, jer znamo da djeca sa teškoćama u razvoju i mladi ne mogu upravo zbog neprimjerenih ortopedskih pomagala, a država im ne osigurava onako kako im trebaju. Dakle, ne mogu pohađati škole i recimo sportske igre, natjecanja i sve ono ostalo što druga djeca mogu. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kad se steknu uvjeti.